Новопостъпили питания за периода от 12 март 2010 г. до 18 март 2010 г.: Постъпило е питане от народния представител Асен Агов към Николай Младенов – министър на външните работи, относно политиката на Министерството на външните работи за привеждането на дипломатическите мисии в съответствие с приоритетите на българските външни отношения. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 март 2010 г. Постъпило е питане от народните представители Яне Янев и Тодор Великов към Цветан Цветанов – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, относно политиката на Министерството на вътрешните работи във връзка с издаването на новите документи за самоличност. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 март 2010 г. Постъпило е питане от народния представител Петър Василев Мутафчиев към Александър Цветков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, относно политиката по изработване на стратегия за развитие на Българските държавни железници. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 март 2010 г. Постъпило е питане от народния представител Петър Мутафчиев към Александър Цветков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, относно политиката по подобряване качеството на услуга „Превоз на пътници” от „БДЖ - Пътнически превози” ЕАД. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 март 2010 г. Постъпило е питане от народните представители Димитър Бойчев Петров, Иван Алексиев, Иван Вълков, Вяра Петрова, Галина Георгиева и Стоян Гюзелев към Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма, относно техническото състояние и безопасността на трите кея в курортен комплекс Слънчев бряг. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 март 2010 г. Постъпило е питане от народните представители Яне Янев и Димитър Колев към Николай Младенов – министър на външните работи, относно политиката на Министерството на външните работи във връзка с репресии срещу български граждани в други държави. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 март 2010 г.

Писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Цвета Георгиева. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Божидар Нанев на въпрос от народния представител Цвета Георгиева. Писмен отговор от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Иван Иванов. Писмен отговор от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Иван Иванов. Писмен отговор от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев. Писмен отговор от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев. Писмен отговор от министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев. Писмен отговор от министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на въпрос от народния представител Ваньо Шарков. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Божидар Нанев на въпрос от народния представител Ваньо Шарков. Писмен отговор от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Ваньо Шарков. Писмен отговор от министъра на външните работи Николай Младенов на въпрос от народния представител Асен Агов. Писмен отговор от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Петър Димитров. Преминаваме към Парламентарния контрол, предвиден за петък, 19 март 2010 г. Пръв ще отговаря Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите, на въпрос, поставен от народния представител Георги Пирински относно антикризисни мерки на правителството. Заповядайте, господин Пирински, да развиете въпроса си.

Въпросът, който зададох на 10 март т.г. до господин министъра гласи: „Съгласно появилите се съобщения на 7 март при министър-председателя са били обсъдени мерки за съживяване на икономиката, предложени от специална комисия към Министерството на финансите, като акцентите са били: бързо преодоляване на спада в икономиката, повишаване на събираемостта на приходите, свиване или задържане на безработицата. Същевременно двата синдиката и 6 работодателски организации огласиха общ план с 15 спешни мерки срещу кризата. Той включва и мерки за спиране на срива в доходите на най-засегнатите в нея. В частност се предлага отпадане на тавана за обезщетения при безработица, който сега е 12 лв. на работен ден. Предложението е той да стане 60% от последното възнаграждение на работника. Въпросите: Господин министър, кога ще бъдат готови и обявени антикризисните мерки на правителството? Мерките включват ли предложенията на синдикатите и работодателите и по-специално тези за обезщетенията на безработните? Както всички разбираме, от 10 март досега темата „антикризисни мерки” претърпя качествено развитие, като днес обществото си задава въпроса: Какви мерки се предлагат и от кого, и преди всичко - какво смята да прави правителството? Господин министър, първият въпрос е, че правителството и Вие лично като министър на финансите хвърлихте в пълно недоумение обществото, защото няма защо да се оправдавате с това, че един или друг лансирал едни или други предположения, след като вие самите на 8 март пускате в медиите – защото без ваше съдействие това не може да стане – индикации, че се работи по такива мерки, и след това 20 дни мълчите какво правите. правите. По същество въпросът ми, господин министър, е следният: В обосновката на бюджета за 2010 г. Вие заявявате, че бюджетът е процикличен, което преведено на нормален език значи прокризисен, и го заявявате черно на бяло с разбирането, че той ще има умерено въздържащ ефект. Към днес е ясно, че вашият прокризисен бюджет има изключително въздържащ ефект и е един от основните фактори за задълбочаване на кризата. В тази връзка един допълнителен въпрос: Не смятате ли, че антикризисният трябва да се казва „Антидянков” Думата за отговор има Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите. Време за отговор – 3 минути. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Пирински! Екип с представители на повечето министерства под ръководството на Министерството на финансите все още работи по допълнителните мерки за подкрепа и устойчив растеж на българския бизнес. Мерките ще бъдат готови до края на тази седмица. Те ще бъдат обсъдени със социалните партньори на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество в началото на следващата седмица. Следва тяхното разглеждане и на предстоящото редовно заседание на Министерския съвет. В края на този съгласувателен процес аз бих искал да представя мерки от този пакет и тук, в Народното събрание, в удобно за народните представители време. Благодаря за вниманието. За реплика има думата господин Пирински.

защото Вашата реплика е изцяло извън правилата на водене на заседание. Моята реплика към господин Дянков е следната. Господин Дянков, Стратегия „Европа 2020” третира и проблемите за излизане от кризата в светлината именно на стабилизиране, на консолидиране на бюджетите и на фискалните позиции на страните. Само че съответният раздел на стратегията е озаглавен „Умна политика за стабилизиране на бюджетните позиции” и там се поставя много сериозен акцент върху това мерките за стабилизиране да не накърняват факторите за възстановяване на растежа. И се казва, че фискалната консолидация и дългосрочната финансова стабилизация трябва да вървят ръка за ръка с важни структурни реформи, особено що се отнася до различните публични области, публичната администрация и възможността да се осигуряват ефективни публични услуги. Вашите мерки предвиждат единствено съкращаване колкото се може повече на колкото се може по-голям брой видове разходи. И това И това е едно паническо действие, след като се провали вашата програма за набиране на приходи. Както публично е известно, за двата месеца са събрани 600 млн. лв. по-малко от миналата година и няма как това да го прехвърлите на предишно правителство що се отнася до събирането на приходи. Така че, господин министър, Вие дължите много сериозно обяснение, първо, защо досега от вашите реформи няма и помен, няма никакъв знак и защо пристъпвате към безразборно, необмислено и противоречиво обявяване на мерки чисто за рязане на разходи? и реплики в КБ.) Питане от народния представител Георги Георгиев Пирински относно Закон за възстановяване на българската икономика. Имате думата,

уважаеми колеги! Питането ми също с дата 10 март към министъра на финансите е следното. Господин министър, съгласно цитирани изявления на заместник-министъра на финансите Владислав Горанов, на 7 март в Министерския съвет е бил обсъден план за бързо и решително излизане от кризата, който да бъде приет със специален, както се е изразил господин заместник–министърът, закон за възстановяване на българската икономика. Съобщава се, отново по думите на господин Горанов, че основа на антикризисните действия ще бъде конвергентната програма на правителството – онази, която правителството прие в края на януари и представи в Европейската комисия и по която вчера беше публикувано проектостановището на звената на Комисията за разглеждане в Съвета на министрите. Питането ми е по какъв начин и кои части от програмата ще служат за основа за бързо преодоляване на спада в икономиката и за свиване на безработицата? Тъй като в конвергентната програма, господин министър, има всичко друго, но не и особено видими мерки за насърчаване на растежа и заетостта, ще Ви помоля наистина по-конкретно отколкото при отговора на първия ми въпрос да се постараете да отговорите, имайки предвид отново и контекста, в който трябва да разглеждаме такъв въпрос, а той е Стратегията „Европа 2020”. Там, както знаете, има седем стратегически инициативи, на които се гради тази стратегия, а те са: иновацията, младежката политика, цифровизацията, ефективно оползотворяване на ресурсите, индустриална политика за глобалната ера, нови умения и работни места и платформа срещу бедността. Къде са тези инициативи във вашата конвергентна програма? Очевидно те не могат да намерят място но в една стройна програма за реформи, която трябва да върви ръка за ръка с фискалната стабилизация, те трябва обезателно да присъстват. Досега вашето правителство не дава и признак, че мисли в тази посока. Давам думата за отговор на Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите. ЗАМЕСТНИК Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Пирински! Българската икономика плава в бурно море. Събитията само от последната седмица в Гърция, в Румъния, в Латвия, където най-голямата партия излезе от правителството, показват колко е трудно на всички европейски икономики и каква е цената на недалновидната фискална политика. Виждам, че има опасения дали и ние ще последваме лошия път на нашите съседки. Отговорът е еднозначен: България е остров на сравнителна стабилност в региона и ще остане такъв. Трудно е, но няма причини за тревога. Моят екип, а и цялото правителство знае много добре какви са стъпките за излизане от кризата, а оттам – и за постигане на устойчив растеж на българската икономика. Следваме тези стъпки и съм убеден в правилността им. Първите резултати вече са налице. Износът вече трети месец расте. Данните за януари показват, че промишлената продукция спря своя спад. Пазарът на ипотеки също се съживява. Тази седмица постигнахме и два допълнителни успеха. Първо, данните от средата на седмицата показват, че българските публични финанси имат най-ниската степен на риск от септември 2008 г. Ето я графиката която показва, че от септември 2008 г. рискът се е вдигал, като влезе в правителството на ГЕРБ, рискът започна да пада и тази сряда има най-ниския риск от последните 18 месеца. Резултатите са такива: за сряда, 17 март, рисковият индекс на България е 174 пункта, най-нисък от 18 месеца насам. За сравнение – през м. ноември 2008 г., когато моят предшественик Пламен Орешарски твърдеше, че няма криза, рисковият индекс е бил над 600 пункта, а през м. март 2009 г., когато целият кабинет Станишев криеше истината за кризата, той е бил близо 750 пункта. Благодарение на нашата добра фискална политика, сега България има най-ниският риск в региона. Това означава стабилност на доходите на всички граждани. Не се притеснявайте от гръцки, румънски или латвийски сценарий. Той в България няма да дойде. Второ, тази седмица също, България за пръв път покри инфлационния критерий от Маастрихт. За последната година инфлацията в България е била само 1,8%, по-ниска от референтната инфлация в Европейския съюз – 1,83%. Това не е постигнато нито от кабинета Станишев, нито от кабинета Сакскобургготски, постигна го за пръв път кабинетът Борисов. Добрата инфлационна политика е допълнителен гарант за стабилността на доходите. Тези резултати показват, че вървим по правилния път. Да, трудно е, но не си захлупваме главата под юргана, както го правеше предишното правителство, решаваме проблемите, вместо да се правим, че ги нямаме. За съжаление, има сили, които се опитват да саботират, които искат да тласнат страната към голям бюджетен дефицит, които искат да се провалим. Това ще доведе до рязко спадане на всички доходи. Вижте какво става в Гърция, в Румъния, в Латвия. Тези опити са жалки и няма да успеят. Не ни е страх от провокациите, следваме начертания път. Всички сме мобилизирани, за да избегнем големите катаклизми и за да покажем, че България може там, където други не успяват. Благодаря за вниманието.

Благодаря, господин председател. Господин министър, ръстът на износа и на промишлеността, за който говорите, се дължи на възстановяване на икономическата динамика в Европа и в световен мащаб, в далечния Изток в частност, тя няма нищо общо с каквито и да било действия на вашето правителство. Една от мерките, която Вие предложихте, е намаляване с 2-процентни пункта на осигуровките като аргумент, че това ще повиши заетостта и активността. Цялата политика, която водите, води до увеличаване на сивия сектор, господин министър, и оттам падане на приходите и задълбочаване на проблемите с излизане от кризата. Едно от нашите конкретни предложения за бюджета за тази година беше да не се намаляват с 2-процентни пункта осигуровките. По този начин да остане един ресурс в бюджета от 450 млн. лв., с който вие сега, ако се налага наистина, да помогнете на здравната система. Вие робувате на една философия, която е за пълно дезангажиране на правителството, на държавата от насърчаване на икономиката и изчакване просто светът да излезе от кризата. Резултатът, фиксиран във Вашия доклад за бюджета за тази година, е, че тази година се очаква 1,5% ръст в Европа, а у нас нула цяло и няколко десети. Ето защо, господин министър, моят единствен въпрос е: не разбирате ли, че политиката, която предлагате, е контрапродуктивна за целите, които се преследват, тъй като фискалната стабилизация е необходимата основа, но съвсем не е нужната политика за динамично излизане от кризата и догонващо развитие.

Имам пак два коментара. Просто искам пак да покажа тази графика, която показва (шум и реплики от КБ), че в последните 18 месеца в правителството на кабинета на Станишев външният риск на България се е качвал, качвал, качвал. Вижте: 750 пункта. Откакто влиза кабинетът на господин Борисов рискът пада, пада, пада. Вчера беше най-ниският риск от 18 месеца насам. Външните анализатори, с други думи, показват, че това правителство знае какво прави, че вече изважда икономиката от кризата и че има план, който работи. Имаме план, който работи, понеже знаем икономика и понеже знаем да смятаме. И това е вторият ми въпрос. Господин Пирински каза една неточна цифра, че в Европа ръстът, който е прогнозиран за тази година, е 1,5%. Това не е вярно. Европейската комисия прогнозира ръст 0,7%. Но господин Пирински показва пак, че са нужни някакви допълнителни мерки за обучаване как се брои, защото той каза, че от 8 март има вече 20 дни без отговор. Ако считате от 8 март, сега сме 19, са 11 дни. Така че пак трябва да помислим дали

говори несериозно и повърхностно, не може да се сдържи винаги човек. Винаги съм готов да приема уточнение било на число, което съм назовал, било на брой дни, това не е нещо, което ме смущава. Господин Дянков, зад такива „уточнения” не можете да се криете за същината на въпроса, който стои пред Вас, вашия кабинет и вашата политика. Защото каквито и графики да демонстрирате, не можете да оспорите факта, че ако имахте сега 450 млн. лв. повече в бюджета, нямаше да хвърляте цялото общество в тази паника, свързана със здравните осигуровки. Така че бих само засилил съвета да се отнасяте сериозно към въпросите, които са Ви вменени в отговорност, и най-накрая да вникнете, че ако продължавате по този път, наистина Вие трябва да вземете собственото си решение да освободите правителството от присъствието си. Да благодарим на министър Симеон Дянков за днешното му участие в парламентарния контрол.

НИНОВА (КБ): Господин председател, колеги! Правя тази декларация по конкретен повод.

Разбрах, че е зает с показна PR-акция – открива поредния обект, изграден от предишното правителство. Няма лошо, но мисля, че моят въпрос беше по-важен за дискусия. Той е: как се изпълнява Решение № 772 на Министерския съвет от м. октомври миналата година? Мнозина от вас сигурно се питат какво е това решение? Това е най-важното решение на новото правителство. То е за приемане на икономически мерки за възстановяване на българската икономика. Колеги, най-важният дебат сега за кризата и за начина на нейното преодоляване се води навсякъде води се в структурите на гражданското общество, в медиите, в синдикатите, в работодателските организации, но не се води в парламента. Господин Борисов за пореден път демонстрира неуважение към Народното събрание. Той не желае да дебатира с нас по най-важния въпрос за държавата. Същото поведение демонстрира сега и господин Дянков. Съжалявам, че си тръгна, за да му кажа, че мълчанието е злато, но не винаги. Ще го питам: защо мълчи по антикризисния план? Вероятно, защото няма какво да ни каже или го е страх от фактите, както и господин Борисов, за да не се яви. Какви са фактите? Кризата се задълбочава. През първата половина на 2009 г. правителството на Сергей Станишев предприе мерки, които да намалят нейния ефект орязаха се разходите на администрацията с 15%; намалени бяха заплатите на министри и заместник-министри; въведе се 4-часов работен ден с доплащане от държавата по 120 лв. на човек; облекчи се достъпът до кредитиране на малки фирми; отпуснати бяха 500 млн. лв. на Банката за развитие. Тези мерки дадоха ефект. През втората половина на 2009 г. правителството на Борисов прие нов Антикризисен план. Колеги, в него има заложени 78 мерки. От тях са изпълнени пет-шест. Срокът за реализация на този план е 27 април, тоест изтича. Кратък анализ показва, че в плана има няколко групи въпроси: Първа добри намерения, като например ефективно законодателство за устойчивост на провежданата политика. Втора – мерки, които изобщо не са изпълнени, а те са най-голямата част, като например изграждане на Единна информационна система за търсене и предлагане на работна сила. Трета – мерки, които са изпълнени, но вече се отчитат като грешни дори от представители на правителството – намаляването на осигурителната тежест с 2-процентни пункта. Четвъртата група са мерки, които напълно противоречат на действията на правителството. Къде е ускоряването на обработката и плащанията на проектите? По изпълнени проекти не се плаща, а нови проекти не се обработват. Къде е ускорено възстановяването на ДДС? Не ускорено, а никакво възстановяване на ДДС. Къде е запазването на съществуващите и разкриването на 100 хил. нови работни места? Имаме 380 хил. нови безработни през м. март. Колеги, този план е само лист хартия. Антикризисен план, по който изобщо не е работено и вследствие на това има непоследователни, объркани и противоречащи си решения и действия на правителството. Кризата се задълбочи. Не са платени дължимите от държавата пари на българските фирми. Те от своя страна намаляват обема на работа: не плащат данъци, вследствие намаляват приходите в бюджета; освобождават работна ръка; увеличава се безработицата; няма ефективни мерки на пазара на труда; доходите са замразени; данъци, такси и осигуровки – растат; хората обедняват; намалява покупателната способност; свива се производството и се срива икономиката. Този план, дори и да се изпълни, вече е закъснял. Пропуснатите осем месеца бяха фатални. В момента се обсъждат нови мерки, още по-рестриктивни. Те са насочени към орязване на разходите и нито дума няма за събиране на предвидените приходи в бюджета. Правителството ни уверяваше, че като увеличи акцизите ще събере повече приходи. Нищо такова не се случи. Случват се нашите прогнози. Вследствие на това увеличение се увеличи сивият сектор. Контрабандата, колеги, стигна 50% над милиард и половина лева остават в ръцете на престъпниците. Няма мярка за борба с това явление. ГЕРБ пропусна времето за активна намеса на държавата. Сега вече са нужни не антикризисни, а спешни спасителни мерки. Трябва стабилизация на финансовата система на държавата, трябва недопускане на бюджетен дефицит над 3%. Трябва да не допускаме кризата да удари най-уязвимите групи – майки, пенсионери, безработни. Трябва стабилизиране на приходите и борба с контрабандата. Нужно е изплащане дължимото на фирми и общини. Трябват активни действия за нови работни места. Уважаеми колеги, ние, като народни представители, трябва да бъдем водещи в тази дискусия, а не да стоим отстрана и безучастно да наблюдаваме какво се случва. Госпожа Цачева преди дни беше домакин на среща-дискусия за ролята на институциите. Нека да не позволяваме Народното събрание като институция да бъде изолирано от най-важния въпрос на обществото. Да обясним на господин Борисов, че когато го каним тук не е за да му губим времето и да го отклоняваме от PR-акции, а за да го чуем какво мисли като министър-председател и да му кажем какво мислим ние. Ето защо правя процедурно предложение – господин Борисов да бъде поканен в сряда на изслушване в парламента по антикризисния план на правителството. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: В момента правите декларация, така че процедурно предложение не може да направите. Ако обичате, спазвайте правилника на Народното събрание!

Господин Иванов, правилникът ми дава право след декларацията да искам право на процедура и го правя сега официално и тук. На какво основание ми го отказвате?

Нарушавате реда. Господин Найденов, заповядайте за процедура. Уважаеми господин председателстващ, мястото, което заемате, Ви задължава не просто да демонстрирате познаване на правилника, в случая непознаване на правилника, а да имате едно обективно отношение към говорещите от парламентарната трибуна. В случая имате изявление от името на парламентарна група, което завършва, и със завършването говорещият от името на парламентарната група прави процедурно предложение. Нямате никакво основание да откажете процедурното предложение, което искаше да направи госпожа Корнелия Нинова. Посочете текста от правилника, на основата на който Вие отказахте правото й да направи процедурно предложение. Няма такъв текст. Господин председателстващ, вземам думата за процедурно предложение да предложа на народните представители изслушване на министър-председателя Бойко Борисов в сряда, на 24 март, по темата за изпълнение на антикризисния план от страна на правителството и съответно предложения за антикризисни мерки по отношение на българската икономика и финансовата система. Продължаваме с парламентарния контрол. Уважаеми народни представители, да, прочел съм добре правилника. Искам само да обърна внимание на господин Найденов, тъй като има доста дълъг стаж,

просто посъветвайте вашите колеги да бъдат достатъчно етични и това, че е взела думата, автоматично не дава право да се правят процедури.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, дами и господа народни представители! Това е процедура по начина на водене на заседанието. Когато се иска процедура, може да я поискат примерно пет народни представители, тя се дава по реда, по който те са я поискали. Първо я поиска госпожа Корнелия Нинова, после я поиска господин Найденов, така че първо госпожа Нинова трябваше да получи думата, след което господин Найденов. Може да са две различни процедури, може да са по една и съща тема, така или иначе който си вдигне ръката първи, той получава думата. Така, както аз я получих в момента

това предложение да бъде подложено на гласуване. Подложете го на гласуване. Може да го подкрепите, може да го отхвърлите?! Просто довършете докрай демократичната процедура. Благодаря ви.

Благодаря, госпожо председател. Колеги, предлагам прегласуване. (Шум в ГЕРБ.) Не ви разбирам! Антикризисните мерки на правителството наистина са най-важните за обществото и за хората, които са ви изпратили тук

не го спасява от отговорност. Защото отговорността е негова, дори вече не е и на господин Дянков. Бойко Борисов носи отговорност за състоянието на държавата. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ

на Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните, който ще отговори на два въпроса. Първият въпрос е поставен от народния представител Димитър Горов относно прекратяване дейността на Общинска служба по земеделие – гр. Ябланица. Заповядайте, господин Горов, да развиете въпроса.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, колеги! На 8 март 2010 г. присъствах на среща в община Ябланица, организирана от кмета на общината инж. Иван Цаков, с народните представители от региона, заместник-областния управител, кметове от общината, както и представители на земеделските производители в общината, а именно господин Иван Георгиев.

на закритата вече служба се прехвърля в Общинската служба по земеделие – Тетевен. Няма да се спирам на решението на Общинския съвет – Ябланица, с което се възлага на кмета да изготви една една протестна декларация. Също така няма да се спирам на мотивите – Вие най-вероятно сте запознат с тях. Искам обаче да отбележа, че в община Ябланица от 118 хил. дка обработваема земя се обработват 62 хил. дка. Това е земя, която се обработва от по-едри и от по-дребни земеделски производители, но всички те са хора, които са ангажирани и много активни в този район. Участието в която и да е програма от националните доплащания, е свързана с доказване на обработваемата площ, което включва тяхното очертаване и, разбира се, подписите на редица документи от общинската земеделска служба.

Какво наложи закриването на службата и какво ще направим евентуално тази дейност да бъде доразвита и да могат хората да се възползват от дейността на службата? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За отговор давам думата на Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните. Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми господин Местан! подготвил малко по-дълъг отговор, но ще го съкратя с оглед времето, което загубихте за тези процедури и за това да повикате министър-председателя в сряда, без да проверите предварително, че в сряда той е на официално и държавно посещение в Кувейт. По отношение на въпроса, отговарям Ви направо: не е закрита службата, а е закрито началническото място. Офисът в Ябланица остава, заедно със служителите, които продължават да обслужват земеделските производители от региона. Това, което сме направили, е редуциране на началническия състав с оглед оптимизиране на дейността и административната реформа, която провеждаме в момента. Благодаря.

Нямам никакви притеснения кого ще връщате и кого няма да връщате, колега, да знаете. Става въпрос за съвсем друго нещо – за всеки един подпис, независимо от това, че има хора, които остават в Ябланица, те ще трябва да отидат при ръководителя в Тетевен, така ли е? Както е в Летница, както е и в други малки общини, и не само в Ловешка област. Гарантирам ви го, колеги, това е във вашите избирателни райони. Тези хора когато трябва да сеят, когато трябва да сеят, да торят и да се занимават с къде-къде по-важни неща, се разкарват да обикалят по дирекции, по служби, за да им дадат един подпис. Ето за това става въпрос, колеги. Изобщо не съм дошъл за да правя някакъв евтин популизъм. Но явно тук го има и се вижда отношението, което имате към малките общини. Защото това явно е първата стъпка да бъдат закрити - като им махнете болниците,

Уважаеми господин Горов, Вие очевидно не ме разбрахте. Обясних, че офисът остава, служителите остават, тези, които трябва да оформят и подписват документите, остават. Просто няма да има началници, ще съкратим началниците. (Шум, ръкопляскания „По-малко вождове, повече индианци”. Не виждам каква е причината за безпокойството Ви. Налага се тежка административна реформа с оглед орязване бюджета на министерството, тъй като е орязан с 32%.

Преминаваме към въпрос от народните представители Лютви Местан, Алиосман Имамов, Юнал Тасим, Неджми Али относно осигуряване на семена за производство на тютюн – реколта 2010

Уважаеми господин Найденов, един безпристрастен анализ за дела на експорта на тютюн и тютюневи изделия безспорно показва, че търговията с тютюн и тютюневи изделия, произведени в България, има изключително положително влияние върху дефицита по текущата сметка и върху външнотърговския баланс на страната. Това би трябвало да ни подскаже, че този отрасъл трябва да се поощрява. Наред с многото неща, които една държавна политика може да реализира, ние днес поставяме един наглед по-дребен проблем, който обаче е от съществено значение. Уважаеми господин министър, знаете, че технологичното време за полагане на тютюневия разсад вече изтича. За пръв път от много години насам тютюнопроизводителите не са получили необходимите семена, нямат и яснота по какъв начин ще бъде решен този нетърпящ отлагане проблем. Има притеснителна информация, че производителите вече са принудени да използват семена, добити от самите тях, което е в противоречие с технологичните изисквания относно чистотата на отделните произходи и сортове тютюни. тютюни. Важно е да чуем от Вас дали тези дни въпросът ще бъде решен. Дори да имате готова схема, това не обезсмисля нашия въпрос, тъй като е добре онова, което имате като решение, да се чуе от няколкото десетки хиляди производители. Благодаря за вниманието. Очаквам отговор. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За отговор има думата министър Мирослав Найденов. Благодаря ви за наистина актуалния въпрос, защото знам много добре, че касае много хора в момента. Имахме възможност да обсъдим този въпрос и на Управителен съвет на Фонд „Тютюн” и преди няколко дни на разширено заседание на Комисията по земеделието и горите. Все пак смятам, че от трибуната на Народното събрание парламентарният контрол ще стигне до повече хора, които ги касае. Съгласно чл. 7 от Закона за тютюна и тютюневите изделия тютюнопроизводителите, регистрирани по този закон, получават безвъзмездно тютюневи семена. Средствата за производство на тютюневите семена от сортове тютюн се осигуряват от Фонд „Тютюн”. Същите тези средства бяха одобрени от Европейската комисия като съществуваща държавна помощ за реколтите от 2007 до 2009 г. Нотифицираната от България схема за безвъзмездно предоставяне на тютюневи семена изтече на 31 декември 2009 г. Тази схема просъществува като преходен тригодишен период за прилагане на така наречената залязваща държавна помощ и съгласно правилата на Европейската комисия за държавните помощи в земеделието не може да бъде възобновена чрез нотифициране като нова държавна помощ. Евентуалното безвъзмездно предоставяне на тютюневи семена би се изтълкувало от Европейската комисия като неправомерна държавна помощ, подлежаща на възстановяване, и съответно България да бъде санкционирана за прилагането Предоставянето на семената за тютюн не може да се извърши безвъзмездно след 2009 г. поради съществуването и на общата организация на пазара на тютюн, разписан с Регламент 1234/2007 г., директно приложим във всички държави членки. Общата организация на пазара на тютюн не предвижда държавна регулация в сектора и подобна уредба, каквато съществува в националното ни законодателство, не е в съответствие с Общата селскостопанска политика. Цитираните факти наложиха предоставянето на тютюневите семена да се извърши чрез тяхната продажба на тютюнопроизводителите. Тази дейност не може да се осъществява от Министерството на земеделието и храните и от Фонд „Тютюн”, защото е в противоречие със Закона за тютюна и тютюневите изделия.

в Института за тютюна и тютюневи изделия в с. Марково, както и в генбанката в Института по растителни и генетични ресурси, гр. Садово. В срок до днес – 19 март 2010 г., Фонд „Тютюн” ще предаде на Селскостопанска академия тютюневите семена, които от своя страна своевременно ще организират и извършат продажбата им на купувачите на тютюн. Благодаря. За реплика давам думата на народния представител Имамов. Уважаеми господин министър, Вашето изказване хвърли известна светлина върху това как ще се реши този изключително актуален проблем. Но, господин министър, Вие говорите в бъдеще време. Казахте, че днес стартира процесът по раздаване на тези семена, тоест Фонд

Обикновено пролетта се сади, а есента се събира продукцията. Всяко забавяне може да предизвика сериозни проблеми с технологията на производството на която и да е селскостопанска продукция. Това важи и за тютюна. Ние обаче бихме желали да чуем по-конкретен отговор на друг въпрос: кой ще плаща тези семена? Очевидно държавата не може да ги плаща. Схемата, която вие прилагате, отговаря до известна степен на европейските изисквания. Въпросът е: предвиждате ли някакви законови решения на проблема търговците или тютюнопроизводителите ще плащат тези семена?

Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Имамов! Ще започна с последния акцент от Вашето изказване. Уверявам Ви, че не е политика на правителството да бъдат ограничени тютюнопроизводителите или въобще секторът. Мисля, че доказателство за това са и последните действия и решения, абсолютно единодушното решение – не знам имало ли е такова скоро, на Комисията по земеделие и гори, по отношение премирането на реколта 2009 Забавянето дойде от това, че ние направихме совалки с Европейската комисия и опити наистина да продължим да предоставяме като нотифицирана държавна помощ семената за тютюнопроизводство безвъзмездно, но ни беше направен категоричен отказ.

„Първомай БТ” и „Сокотаб”, като беше поет ангажимент от техните ръководства те да поемат ако не изцяло, поне по-голямата част от семената. Тоест не сме губили напразно времето си, наистина направихме всичко възможно. Използвам случая да благодаря на господин Юнал Тасим, който помагаше при цялата тази дейност да облекчим максимално финансовия ангажимент на тютюнопроизводителите. Разбираме, че има определено забавяне, но се надяваме, тъй като в момента семената са предоставени на Института по тютюн в Марково, по най-бързия начин те да стигнат до тютюнопроизводителите и да не бъде провалена реколтата. А междувременно, успоредно с това ние работим и по мерки, по които те да могат да получават допълнителен финансов пакет от кампания 2010. Благодаря. Преминаваме към отговори на МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ - министър на икономиката, енергетиката и туризма, на въпрос от народния представител Иван Иванов относно назначение на заместник-изпълнителен директор на „Мини Марица изток” ЕАД. Имате думата, господин Иванов.

за заместник-изпълнителен директор на „Мини Марица изток” ЕАД – град Раднево, е назначен господин Стамен Ведричков. Същият е бил управител на рудник „Трояново-север”. Това е най-големият рудник там, с. Ковачево в периода от 2005 до 2007 г. През този период в рудника са извършени големи злоупотреби, заради които Окръжна прокуратура – Стара Загора, е образувала дело за безстопанственост. Разследването е спирано и възобновявано многократно, което впрочем е практика на съвременната ни съдебна система, за жалост. В крайна сметка преди месец

рудник „Трояново-север”, с. Ковачево в периода 2005-2007 г., е възобновено отново. По този повод, господин министър, и като имам предвид, че „Мини Марица изток” е 100% държавна собственост, това е може би едно от най-големите държавни енергийни дружества, отправям към Вас следния въпрос – считате ли за целесъобразно назначаването на господин Стамен Ведричков за заместник-изпълнителен директор на „Мини Марица изток” ЕАД, предвид обстоятелството, че същият, като началник на рудник „Трояново-север”, с. Ковачево в периода 2005-2007 г., когато в рудника са извършени престъпления по чл. 219 от Наказателния кодекс, носи поне

Добър ден! Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, преди да отговоря конкретно на въпроса Ви, бих искал да направя уточнението, че въпреки че „Мини Марица изток” са изцяло държавна собственост, то правата на държавната собственост там се изпълняват от Българския енергиен холдинг. А пък заместник-директорът се назначава от директора. Въпреки това по повод Вашия въпрос потърсих информация от изпълнителния директор, от която става ясно следното с допълнително споразумение от 11 януари 2010 г. към действащия му трудов договор инженер Ведричков е преназначен от длъжност инженер минен технолог на длъжност заместник-изпълнителен директор. Тъй като длъжността заместник-изпълнителен директор се заема по трудово правоотношение, трудовият договор с лицето е сключен от изпълнителния директор, като е уговорена клауза за срок на изпитване, съгласно разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда. Изпълнителният директор на мините мотивира извършеното от него преназначаване на инженер Ведричков с притежаваните според него от лицето висок професионализъм, образователен ценз и богат професионален опит. Освен това изпълнителният директор декларира, че ако съответните компетентни органи установят причинени вреди за дружеството или извършени злоупотреби в рудник „Трояново-север” за времето, когато инженер Ведричков е бил негов управител, той ще предприеме незабавни действия за освобождаването му от длъжността заместник-изпълнителен директор на „Мини Марица изток” ЕАД. През 2008 г. назначена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма комисия е извършила проверка в мините, в това число и в клон рудник „Трояново-север”, обхващаща периода от 1 януари 2005 г. до 30 юни 2008 г. За времето от м. юли 2005 г. до м. март 2007 г. управител на клона е бил инженер Ведричков. Комисията е констатирала редица пропуски и нарушения в дейността на рудника и е предложила мерки за отстраняването им, които са изпратени до Българския енергиен холдинг и до изпълнителния директор на „Мини Марица изток” ЕАД за предприемане на съответни действия. Едновременно с това докладът на комисията е изпратен и до Агенцията за държавна финансова инспекция с това, независимо от законовите правомощия на изпълнителния директор да осъществи подбор и назначи по трудов договор заместник-изпълнителен директор на дружеството, ще препоръчам на директора на мините да прецени още веднъж решението си евентуално да отмени това назначение до произнасяне на компетентните органи относно наличието или липсата на персонална вина и отговорност на инженер Ведричков в качеството му на управител на рудник „Трояново-север”. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За реплика има думата народният представител Иван Иванов.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 „Мини Марица изток” са едно от дружествата, които влизат в Българския енергиен холдинг, но в крайна сметка това е наистина 100-процентова собственост на холдинга, който от своя страна е изцяло държавна структура. Аз не възразявам по отношение на образователен ценз или по отношение на професионален опит. Но, господин министър, в периода, за който говоря, са изчезнали от „Мини Марица изток” близо 300 км релси и траверси. Първо, те са изчезнали, откраднати са и продадени след това без протоколи за брак

и това е била небезизвестната фирма „Еврометал” на Людмил Стойков – спонсор на Президента Георги Първанов. И дори пред мен са и заповеди, свързани с подобна дейност. Продадени при една цена, която е с 33% по-ниска от цената, на която се продава скрап. Разбира се, няма съмнение, че това е станало с благословията на хора, които са стояли във висшето ръководство на тогавашната трипартийна коалиция БСП – ДПС – НДСВ. Но, когато ние казваме, че е необходимо да има прозрачно управление, не е необходимо да се чака съдебно решение, господин министър. Това, което аз казах тук от трибуната, е публична тайна и в енергетиката, и в район Стара Загора. И енергийните дружества в „Мини Марица изток” по време на тройната коалиция наистина са се превърнали в основния източник за корупционно облагодетелстване на енергийните олигарси в България. Това трябва да се спре,

на които най-подходящият адресат е прокуратурата. И това се случва непрекъснато. Във връзка с това в енергетиката постоянно имаме нужда от квалифицирани и честни хора. Така че ако знаете за такива и всички вие, които сте в Народното събрание, ще се радвам да ги видя. Преминаваме към въпрос от народния представител Мартин Димитров относно изпълненията на препоръките на Сметната палата след одита на Програма „Ефективно използване на енергията и енергийните ресурси за периода от 1.01.2006 г. до 31.12.2008

Наистина българската енергетика има спешна нужда от честни хора и това е точната диагноза, която постави и министър Трайков току-що. Сметната палата направи одит на програма „Ефективно използване на енергията и енергийните ресурси” за периода от 1 януари 2006 до 31 декември 2008 г. Когато този одит беше представен пред колегите от Икономическата комисия, всички бяхме много впечатлени, че Агенцията по енергийна ефективност е обследвала сгради, но не е завършила енергийно ефективно нито една от тях, тоест няма нито една сграда със сертификат. е с председател, назначен, разбира се, от БСП по време на миналото правителство. Няма нито една сграда със сертификат накрая – това разказа Сметната палата вследствие на своя одит. Ще ви прочета по-конкретно какво пише в доклада на Сметната палата, което е за информация, разбира се, и на депутатите от Четиридесет „Липсва информация за степента на изпълнение на заложената национална индикативна цел за енергоспестяване до 2010 г. в размер на 3 на сто от крайното енергийно потребление за три години (тоест средно по 1 на сто годишно). Не е постигната основната цел, заложена с целевите програми, за енергийна ефективност по чл. 11 от Закона за енергийната ефективност, като средствата са усвоени изцяло за обследване, без да са предприети реални енергоспестяващи мерки.” Като прочетем, господин министър, такъв доклад на Сметната палата, е ясно, че трябва да има последващи действия. Съгласно самия Закон за Сметната палата в петмесечен срок е редно вече новото министерство и новият министър да вземат отношение и мерки, защото не може да продължава по този начин. Енергийната ефективност е едно от полетата, от които може да бъде спестено много и да се окаже, че България и със сегашните мощности може да задоволява напълно нуждите от производство на електроенергия, включително и да изнася за съседни страни. Господин министър, въпросът е: какви са конкретните действия и мерки, които Министерството на икономиката, енергетиката и туризма смята да предприеме или е предприело - по-добрият вариант, въз основа на доклада, който е представен от Сметната палата? Искам да Ви напомня за едно Ваше интервю в „Дневник”, в което много правилно казвате, че до момента са инвестирани 230 млн. евро в енергийна ефективност и с тях са спестени 440 мегаватчаса електроенергия. Това е правилният път. Вървите ли по него? Думата за отговор има министър Трайков. Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Димитров, докладът за одита на Сметната палата е заведен в министерството на 24 юни 2009 г. Когато аз станах министър, той още не беше разпределен. На 30 юли съм го резолирал за действие. По първия въпрос. Да, към днешна дата Сметната палата е уведомена с писма от 26 януари и от 4 февруари т.г. за изпълнението на препоръките. Сега по-конкретно за изпълнението им. По препоръка първа. При разработването на тригодишната бюджетна прогноза на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за периода 2010-2012 г. разходите за издръжка и възнаграждение на човешкия ресурс, ангажиран с изпълнението на дейностите по определена програма, са планирани, като в отчета на програмния и ориентиран към резултатите бюджет на министерството за 2010 г. ще бъдат отчитани по съответната програма. По препоръка втора. Във връзка с прецизирането на показателите ще се предприемат действия от страна на Агенцията по енергийна ефективност в насока промяна на заложения 1% повишаване на енергийната ефективност всяка година. и туризма е изготвило и публикува на сайта си през одитирания период Национална краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници – 2007 г. Към настоящия момент в процес на разработване е Закон за енергията от възобновяеми източници, който въвежда разпоредбите на Директива 28 от 2009 г. По силата на същата ще се изготви Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници, който покрива изцяло изискванията за разработване на дългосрочни и краткосрочни програми. законоустановения срок България разработи и публикува на 31 декември 2009 г. на страницата на министерството прогнозен документ за очакваното производство на енергия от възобновяеми източници до 2020 г. По препоръки четвърта и пета. Понастоящем в Закона за енергийната ефективност функциите и дейностите по определяне и провеждане на държавната политика в тази област са по-детайлно и ясно разписани. Координацията и сътрудничеството между институциите са нормативно уредени и регламентирани. Това позволява по-добро цялостно структуриране на управлението и съответно показва, че няма необходимост от съществуването на Съвета за координация. По препоръки шеста и седма. Направените препоръки са взети предвид, но през 2009 г. не са предоставени средства от централния бюджет за схема за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна помощ за извършване на обследвания за енергийна ефективност с цел подобряване на конкурентоспособността на българските предприятия и за насърчаване на местното и устойчиво развитие чрез подкрепа на енергоспестяването. По препоръка По информация от Агенцията по енергийна ефективност през 2009 г. е стартирало изпълнението на план-график за извършване на контролни проверки и обследвания на място на енергийните потребители и лицата, извършващи обследвания на сгради и промишлени системи, изпълнението на предписаните енергоспестяващи мерки и сертифицирането на сгради. При извършените контролни обследвания на сгради и промишлени системи не са установени отклонения в показателите на обследваните обекти с повече от 10%. По втория Ви въпрос. Съгласно Закона за Сметната палата при наличие на данни за вреди и нарушения при изпълнението на бюджета и извънбюджетни сметки и фондове или при определянето на имущество, които не съставляват престъпление, с решение на Сметната палата материалите от одита или одитния доклад се изпращат на съответния компетентен орган за търсене на имуществена или административнонаказателна отговорност. Сметната палата изиска писмени отговори и направи интервю за уточняване на част от отговорите на министерството, които прие за достатъчни и задоволителни. Няма постъпила информация за инициирани действия до този момент от страна на Сметната палата, откъдето би следвало да се приеме, че същата не е открила необходимите причини за сезиране на съответните органи и за налагане на административно-наказателна отговорност. Въпреки това дирекция „Вътрешен одит” на министерството извършва планова проверка на дейността на Агенцията по енергийна ефективност във връзка с изпълнение на възложените й задачи и компетенции съгласно програмния бюджет на министерството. Също така възложих проверка и на Инспектората за ефекта от изпълнението на препоръките, направени в доклада на Сметната палата. За реплика има думата Мартин Димитров. Господин министър, от Вашите действия става ясно, че поставяте енергийната ефективност като основен приоритет на правителството – такъв и трябва да бъде, защото тук има огромен потенциал. Това е океан от възможности, който ние трябва да използваме. Един процент подобряване на ефективността през 2010 г., ако бъде постигнато, е нещо изключително важно, изключително значимо. Знам, че е криза, но всеки лев, инвестиран в енергийна ефективност, е инвестиран правилно в сегашната ситуация. От свое име и от името на партията и коалицията, която представлявам, Ви казвам, че ние ще подкрепяме всяка мярка в тази насока. Този въпрос Ви беше зададен от наша страна заради безпокойството ни, че по тази тема много се приказва и малко се върши до момента. Говоря най-вече за миналото правителство – много приказки, много обещания и много малко свършена работа. Ако тук се ангажирате с ясна програма, намерите честните хора, защото това е голям проблем и в тази област, мисля, че България може да постигне много. За съжаление, ние сме в долната класация на Европейския съюз по енергийна ефективност. Аз Ви пожелавам в края на Вашия мандат

на страната. В това отношение има съществуващи вече инструменти, но това, което смятам, че по-мащабно следва да направим, за да постигнем много амбициозните цели, които си поставяме до 2020 г., включва съвместна работа с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с Министерството на околната среда и водите, с Министерството на финансите, свързани с възможността за широкомащабно саниране на панелните сгради, което да се финансира чрез постъпления по линията на схемите за зелени инвестиции, както и с наличните структурни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

Оставаме на терена на мини „Марица Изток”. Въпросът вече не е за откраднати стотици километри железопътни релси, траверси и вагони, това е въпрос, който наистина е важен, защото той е свързан със стила на управление на едно от най-големите ни енергийни дружества. На 22 декември 2009 г. мини мини „Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево, представлявано от своя изпълнителен директор, сключва в качеството на възложител шест договора, които аз Ви ги изпратих, с фирми-изпълнители за техническо обслужване и ремонт при необходимост на автомобили, собственост на мини „Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево. По този повод отправям към Вас следните въпроси: кое е наложило да се сключат шест договора с изпълнители вместо един-единствен, като се има предвид, че дейностите по договорите се припокриват? На второ място – в списъка на автомобилите, обект на договорите, има ли такива, които са в гаранционен срок и не би ли трябвало те да бъдат обслужени в специализираните сервизи на фирмите-доставчици? На трето място – разбиването на един евентуален общ договор на шест по-малки договора, свързано ли е с постигането на стойности, Вие знаете, до 50 000 лв., за които не се изисква публично обявяване

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! До момента на сключване на въпросните договори техническото и сервизно обслужване на автомобилите години наред се е извършвало без да има сключени договори с фирми-изпълнители като услугите и резервните части по автомобилите са заплащани само въз основа на издадени фактури като не са контролирани стойностните прагове по Закона за Справка от дружеството сочи, че през 2009 г. средномесечните разходи по фактури само за техническо обслужване и ремонт на автопарка са били по 48 870 лв. на месец, което прави над 580 000 лв. на година. За 2010 г. общата пределна стойност на шестте договора, за които се отнася във Вашия въпрос, са 250 000 лв., като тази сума ще се разходва само при необходимост. Това прави разлика от най-малко 330 000 лв. спестени годишно. Понастоящем при избора на фирмите, които са били поканени да представят оферти, валидните критерии за избор са били: съобразяване с местодомуването на автомобилите и с транспортните разстояния до сервизните бази от две отправни точки – Раднево и Стара Загора. Второ, най-ниска предложена цена в лева на час без ДДС като оферираната от кандидатите часова издръжка – цена на труд, изразена в нормочаса, съгласно програмния продукт „Алфодата”, изискванията и правилата на производителя. Трето, приемането в сервизите превозните средства на дружеството да се извършва с предимство, и четвърто – специализацията на сервиза за товарни превози и камиони или за определен клас и марка леки автомобили. При така определените критерии разбирате, че се касае за техническо или сервизно обслужване на различни видове и марки автомобили, които местодомуват на различни места, като обслужването на всеки един тип, марка и клас съдържа специфика и би трябвало да бъде самостоятелно обособено. Важно предимство на шестте договора е, че при необходимост от поддръжка и ремонт на общо 103-те автомобила на дружеството, изборът само на един или два сервиза едновременно за камиони и за леки коли, би създало тясно място и би удължило неоправдано времето за приемането и обслужването им като би лишило дружеството от своевременно разполагане с автомобилите. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За реплика има думата Иван Иванов.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 Това, което изнесохте, което касае обслужването без договори, само с фактури при много завишени цени от порядъка на близо 500 000 лв. само доказва, че управлението на мините по време на Иван Марков, който беше член на Висшия съвет на Българската социалистическа партия плаче за прокурор. Моят апел към Вас е да изпратите тези материали, които сигурно са подготвени от сегашното ръководство на мините на прокуратурата! Но, господин министър, все пак нека се върна към моя въпрос. Аз определено заявявам, че разделянето на една обществена поръчка на шест малки обществени поръчки се прави с цел да бъдат насочени обществените поръчки, малките обществени поръчки към определени фирми и определени лица. На всичкото отгоре, това, което прави впечатление – да, законът не е нарушен, но законът е заобиколен реално като е намерена вратичка за такова възлагане. Що се касае до отговора, в който се казва, че има различни марки автомобили и така нататък, ами, пред мен са шестте договора. Веднага ще Ви кажа, че два от договорите – единият с „КЪНЧЕВ моторспорт лайт” и вторият с „Римекс Комерс”, са с много силно припокриване, включително на обслужваните автомобили - един дълъг списък от автомобили „Фолксваген”, в които дори регистрационните номера са едни и същи. И има една малка разлика, за която може да се хванат, а то е, че на едната фирма, която, както разбираме, е фирма на съпругата на съученик на изпълнителния директор, се възлага само техническото обслужване, а на другата фирма техническо обслужване плюс ремонт при необходимост. Аз питам, господин министър, една фирма, която извършва ремонт, нима не може тя да обслужва и технически един автомобил? Може, разбира се, но явно там, където няма логика, има друга логика,

Уважаеми господин Иванов, при провеждането на поръчките има ясна логика и валидни аргументи, които аз приех и Ви представих. Благодаря за допълнителната информация. Никога не е късно човек да научава нови неща. Благодаря на министър Трайков. Преминаваме към питане на народните представители Сергей Станишев и Петър Димитров към министър Трайчо Трайков относно развитието на ядрената енергетика в контекста на енергийната стратегия на България. Заповядайте, господин Димитров.

Аз искам да Ви попитам три неща, за да не стане така, че няма да ми стигне времето. Първият ми уточняващ въпрос е: кога ще бъде стартирано строителството на І и ІІ блок на АЕЦ „Белене” и в какви срокове предвиждате това строителство да приключи? Знам, че ми отговаряхте на този въпрос. Знам, че не ми отговорихте и затова Ви го задавам отново, като ще Ви дам три причини, поради които Ви го задавам отново. Знаете ли, че цената, с която „Атомстрой” спечели, тя е около 4 млрд. евро, се индексира? И тя се индексира от януари 2007 г., часовникът на ескалацията на цената е пуснат, искаме или не искаме. Колкото повече протакаме проекта, толкова по-скъп ще става, при това там има сериозен спор кое да се прилага инфлацията в България, инфлацията в Европейския съюз - 27, в Еврозоната и така нататък. Това беше една от причините, поради която поразвалихме малко отношенията с руснаците и донякъде се задържаха преговорите. Това са реалностите. Второ, пуснат е часовникът на конкуренцията. Всичко е тръгнало да прави ядрени централи – Албания с Хърватска, Гърция, Турция, Румъния знаете, че има интензивна програма. Тоест, ако ние там изпуснем колелото на историята, просто ще ни изхвърли тази история и няма да ни има в ядрената енергетика. Трето – обаждат се точно тези, за които искам да напомня – върви явно лобиране „Белене” да не стане, да нямаме ядрена енергетика, тъй като всички разбираме, че ако „Белене” стане, това ще изтласка по-скъпите и по-неефективни източници на енергия от пазара. И естествено тези, които се страхуват това да се случи, е да работят срещу „Белене”.

проектът дреме. Тоест минали са 8 години оттогава. Ако стартираме VІІ и VІІІ блок, ще минем през тези срокове. Вие разбирате за какви срокове си говорим. И ако нищо не се прави в тази посока,

За отговор на питането – министър Трайков, имате думата.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 сте го докарали до задънена улица. Лобиране има наистина – и за това да не стане, и за това да стане. Лобиране има отвсякъде. Часовникът на ескалацията за съжаление е пуснат съвсем не навреме, когато това не е трябвало да става. Имало е други неща, които да се договарят. Ние обаче се опитваме да го спрем. Сега да ви представя общата законова рамка, в условията на която се реализират коментираните проекти. Както е добре известно, по отношение на изграждането на нови мощности за електропроизводство в страната действа либерален режим. Това означава, че реализацията на такива проекти е зависима единствено от намеренията и оценките на инвеститорите, които съответно ще понесат рисковете или ще извлекат печалби от своята инвестиция. Новата директива за вътрешния пазар на електрическа енергия, която предстои да бъде транспонирана и в българското законодателство, потвърждава този режим. Когато говорим за ядрени мощности, прилагат се и разпоредбите на специален закон – този за безопасното използване на ядрената енергия. Съгласно този закон предварително условие за изграждане на ядрена централа е вземането на решение от Министерския съвет по предложение, внесено от мен в качеството на министър. От своя страна условие за влизане в сила на издадена по силата на Закона за енергетиката лицензия е издаването на всички необходими разрешения и лицензии от страна на Агенцията за ядрено регулиране, предвидени в Закона за безопасното използване на ядрената енергия. Относно политиката на досегашното правителство по ядрените проекти. Нашите твърди намерения са решенията да се основават на икономически принципи и енергийна сигурност, за което от особено значение е прозрачността в политиката и широката платформа за дискусии. От тази позиция трябва да е ясно, че ще придадем европейско звучене на бъдещото развитие на ядрената енергетика в страната. Това означава хармонизиране на позициите ни по проекта „Белене” с тези на европейските институции, стриктно спазване на европейските стандарти за безопасност и сигурност, модифициране на възможностите за партньорство с руската страна от гледна точка на качеството ни на държава – членка на Европейския съюз, и полагане на всички усилия не само в „Белене”, но и във всеки друг потенциален ядрен проект основните ни партньори да са от Европейския съюз. Към конкретните Ви въпроси. Строителството на „Белене” може да започне веднага след като се изпълнят посочените по-горе предварителни условия за това. Откъм срокове – технически възможно е ако строителството стартира в рамките на тази година, І-ви блок да бъде в експлоатация в края на 2015 г. Разбира се, това е при условие, че изпълнителят остане същият и спази сроковете с офертата, с която спечели търга за избор на изпълнител на проекта.

Нашата политика е насочена към създаване на условия за конкуренция и прозрачна среда, в която печелят икономически най-целесъобразните решения и проекти. По тази причина възнамеряваме да дадем зелена светлина за потенциални инвеститори и по отношение изграждането на нови блокове на площадката на АЕЦ „Козлодуй”, най-малкото поради наличието на благоприятни технически предпоставки за това и заявен интерес. Тук отново ще подчертая, че и този проект, както и „Белене”, ще зависят от инвеститорите. Нямаме никакви намерения да ангажираме държавата като гарант или източник на финансов ресурс. Двата проекта могат да се развиват едновременно и независимо един от друг. Ако бяхме установили липса на мощност за покриване на вътрешното електропотребление, съответно ДКЕВР беше обявила конкурс, тогава двете потенциални мощности щяха да са конкуренти. Случаят обаче не е такъв, тъй като в страната няма прогнозиран дефицит. При това положение от интереса на инвеститорите, възможностите им и оценките за рискове и ползи ще зависи дали едната или и двете централи ще могат да бъдат изградени. Така или иначе, съответните собственици на централите сами ще трябва да търсят пазар за реализация на продукцията си. Ако се намери пазар за толкова енергия, тогава не виждам пречки да се развият и двата проекта. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Трайков. За два доуточняващи въпроса – господин Димитров. Благодаря, господин министър. Аз неслучайно споменах за пуснатите часовници. Затова уточняващият ми въпрос е: кога все пак ще обявите позицията на България? Ще строим ли „Белене” или няма да го строим? Кога ще го обявите еднозначно и непротиворечиво? Докога една седмица единият министър ще казва едно, другата седмица ще казва друго, а премиерът ще казва нещо трето? Това е уточняващият ми въпрос: кога това ще стане ясно в рамките на стратегията, която се прави? Календарно кога ще се случи? И вторият въпрос, който не мога да Ви спестя – при посещението с в „Белене” премиерът показа изкопаната яма и каза, че тук са заровени 800 милиона. Молбата ми е да разясните как е станало това заравяне, тъй като тези приказки просто не са истина и са безотговорни. Добре е министърът на икономиката, който отговаря, да каже колко са отишли за изкопаването на дупката и за разрушаването на мощностите, да каже, че точно тези пари са останали в България и те са стимулирали икономическото развитие на региона, а не са хвърлени на вятъра, да кажете какво е отишло за поръчването на оборудване в Русия с дълъг срок на изготвяне, за техническия проект, за инженер-консултанти и т.н. Иначе приказките просто са голи. В тази връзка връзка на мен ми е непонятно кой беше даден на прокуратурата?! Вие знаете, че всички работи, в това число и разрушителните, минават през „Атомстройекспорт”. „Атомстройекспорт” ли дадохме на прокуратурата? По времето, когато госпожа Цачева водеше преговори с господин Шматко, който преди по-малко от две години беше изпълнителен директор на „Атомстройекспорт”, ние заявяваме, че там най-вероятно са вървели корупционни процеси и ще дадем „Атомстройекспорт” на прокуратурата. Не мислите ли, че с тези приказки само нагнетяваме ... Това само по себе си е повод за скандал между България и Русия и влошаване на статута на проекта. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Димитров. Господин Трайков да отговорите на двата въпроса, които бяха зададени допълнително.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 Той е, че ние ще дадем шанс на този проект да се случи съгласно принципите, които ние смятаме за икономически целесъобразни. А те не свързват участие на публични средства в проекта. И когато това се разбере добре, е ясно, че няма никакво противоречие с мнението на тези колеги от правителството, които казват, че няма да бъде дадена нито стотинка по проекта. Надявам се това да е ясно. По отношение на прокурорските проверки. Това е позиция, която споделихме с руските си партньори, още в началото на разговорите ни през лятото и есента на миналата година – че този проект може да се случи, но трябва да се случи по ясен и прозрачен начин и който е нарушавал правилата, трябва да понесе отговорността си за това. Проверките не са насочени към проекта като такъв, напротив, точно обратното, господин Димитров, смятаме, че когато държавата е встъпила в правата си, заявила е позицията си, поставила е ръка върху проекта, казала е, че няма да се разреши да се харчат пари, които след това да натоварват и потенциалния инвеститор, точно това създава

Благодаря, госпожо председател. Господин министър, може би някой не разбира, но с това, което се каза за публичните средства, просто казваме „не на Белене”. И то го казваме окончателно. „Белене”, държавната му част не може да получи кредити без държавни гаранции. Кой ще му даде, за какво ще му ги даде? И пряко свързано с това, което казвате, Русия в момента предлага 2 млрд. евро. Ние сме в тежка криза, разкъсвани от тази криза. Вместо да вземем мерки от тези 2 милиарда половината да останат в България, това е изключително ефективна антикризисна мярка. Но трябва да се направи предприятие „Белене” и българската държава да каже: моята част като собственост аз ще си я гарантирам като държава. Затова избяга RWЕ, понеже българската държава в лицето на господин Дянков каза: няма да има държавни гаранции! И като няма да има държавни гаранции, няма да си собственик, тъй като по какъв начин едно предприятие, което го няма, което не произвежда, което няма гаранции, че ще бъде завършено, някоя банка ще му даде кредит? RWE ще заложи авторитета си, за да получи този кредит. И отново ви връщам, изпълнението на тези дейности, за които се говори, минават през „Атомстройекспорт”, той носи отговорността, той възлага, той подбира изпълнителите. Кого проверявате? Ако има нещо нередно между „Атомстройекспорт” и изпълнителите или изпълнителите правят нещо, което „Атомстройекспорт” не одобрява, това е друг въпрос. Същата схема наблюдаваме и по отношение на „Цанков камък”. проверяваме „Алпине бау”, което ни е препоръчано от австрийското правителство и по Спогодба с австрийското правителство. Тоест трябва да има реализъм. И в тази ситуация на кризисно напрежение вместо да създаваме консенсус, в това число и между политиците, ние търсим умишлена конфронтация. Не знам докъде ще ни доведе тази конфронтация. Аз се страхувам, че антиядреното лоби на България ще унищожи не само проекта „Белене”, няма да има и седми и Да благодарим на господин Димитров за това отношение. Следващият въпрос към министър Трайков е от народния представител Иван Иванов относно отпускане на заем от 2 млрд. евро от Руската федерация за строителство на АЕЦ „Белене”. Господин Иванов, Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Разгеле бившият министър Петър Димитров спря именно върху темата, по която аз ще Ви задам въпрос, а той е за тези 2 млрд. евро, които Руската федерация ни предлага. Щедри хора! И така, в последния месец в София и в Москва бяха проведени поредица от разговори. Поредица от разговори на високо ниво, най-често с участието на министъра на енергетиката на Руската федерация Сергей Шматко и, разбира се, на генералния директор на „Росатом” Сергей Кириенко. На всички български представители, това число министър-председателя и председателя на българския парламент, те поставяха въпросите, свързани основно с АЕЦ „Белене”. Руската делегация отправи настойчиво предложение, включително в писмен вид в позицията на руската делегация пред българските власти, да отпусне заем от 2 млрд. евро, за да могат да бъдат обезпечени технико-икономическите дейности по проекта АЕЦ „Белене” през 2010 и 2011 г. По този повод, господин министър, освен това като имам предвид, че наистина часовникът цъка и след по-малко от 10 дни изтича и продължението от 3 месеца, което е договорено, за да се изясни този въпрос, свързан с по-нататъшното развитие на проекта, отправям към Вас следния въпрос. Кой ще обслужва отпуснатия заем, ако той бъде отпуснат, разбира се? На второ място, разумно ли е това да се случи като сключване на споразумение за заема, без да е известен и без да е избран бъдещият инвеститор, който би трябвало да участва по определен начин също в обслужването на заема? И на трето място, структурирано ли е изобщо финансирането на проекта и как това финансиране ще продължи по-нататък? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви. Министър Трайков, имате възможност да отговорите. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! Наистина получихме предложение от руската страна за финансиране чрез 2 милиарда или повече евро, което да бъде използвано за АЕЦ „Белене”, което беше изцяло нов и интересен момент в разговорите разговорите по темата. Към момента българската страна не е приемала това предложение. Считаме, че действията по избор на бъдещ инвеститор и структуриране на финансирането са свързани въпроси и смятам, че ние подхождаме отговорно към тях. Очакваме, че изборът на консултант по проекта ще направи този процес още по-ясен и в детайлите. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Не мога да не бъда доволен от Вашия отговор. Не мога да не бъде доволен, защото в една ситуация, при която действително дори финансовият консултант по преструктуриране на финансирането на проекта – „Париба”, се оттегли, оттегли, без да ни предложи такъв модел на финансиране, когато този стратегически инвеститор все още не е избран и когато не е известно процентното участие от българска страна, от руска страна и от евентуалния бъдещ стратегически инвеститор, не би трябвало да се теглят пари, които не са знае как след това и кой след това ще трябва да ги връща. Защото иначе към единия милиард, закопан там, ще се прибавят още 2 милиарда и след това наистина ще започне едно дълго и мъчително строителство, което не се знае кога ще завърши. Затова напълно подкрепям позицията, тя сигурно е не само Ваша, а на правителството на ГЕРБ, че въпросите за финансирането и за избора на стратегически инвеститор са свързани и трябва да се решават заедно. Не може финансирането да изпреварва този избор на стратегически инвеститор. Обръщам се с апел към Вас: не слушайте това, което министър Петър Димитров Ви говореше тук, защото това е почти като песента на морските сирени, които примъкват към дъното хората от повърхността на морето! Имайте предвид, че в бъдещето на този проект до голяма степен е заложена финансовата стабилност на страната ни. че парите на България не са толкова много, за да бъдат пилени безразборно в интерес само на една малка прослойка от олигарси и партийни функционери. Благодаря Ви още веднъж, господин министър. Дуплика? Няма да ползвате. Благодарим на министър Трайчо Трайков за участието му в днешния парламентарен контрол. За процедура – имате думата, господин Пирински. Благодаря Ви, госпожо председател. Госпожо председател, съгласно нашия правилник, чл. 84, ал. 1, народният представител може да зададе не повече от два въпроса за едно заседание за парламентарен контрол. Току-що зададеният въпрос от колегата Иванов беше трети за днешния ден. Аз съзнателно не направих процедурното си предложение преди този въпрос, а има и четвърти за днешното заседание. Така че бих помолил да разтълкувате този текст в светлината на участието на господин Иванов в днешния контрол и да прецените как да приложите ал. 1 на чл. 84.

още преди месеци съм повдигнала пред парламента и най-вече пред администрацията, която обслужва нашата работа. Практиката, която е била и в предишните състави на Народното събрание, е, че по два въпроса имат възможност да задават народните представители тогава, когато се дава крайният срок за този отговор. Но тъй като министрите по една или друга уважителна причина нямат възможност и са поискали отлагане, заради това се получава така. Това не е първият случай, Вие сте прав, имаме и други такива дни на парламентарен контрол, когато се случва така, че един министър отговаря на повече от два въпроса на народен представител, или пък повече от един министър отговаря на различни въпроси на народен представител. Това се получава във връзка с отлагането, което министрите искат с основание, поради служебни ангажименти или невъзможност да отговорят в предвидения по нашия правилник ред. наистина не е прецизен, но това е въпрос на бъдещо изясняване и промяна в нашия правилник, за което аз пледирам и може би е хубаво по посока на законодателна инициатива да уредим този въпрос. Докато няма тази промяна, ще се придържам към практиките на предходните народни събрания. Преминаваме към изслушване на Росен Плевнелиев – министър на регионалното развитие и благоустройството, който ще отговори на въпрос от народния представител Иван Иванов относно необходимостта от спешен ремонт на пътя Княжево – Драгичево. Заповядайте, господин Иванов.

парламентарен контрол, а не за отговорите, които често пъти поради ангажименти и служебни командировки на министрите се отлагат. Минавам към въпроса, а той е свързан, господин министър, с един

че той вече е предизвикал съответно решение, ще го видя утре, когато ще пътувам за празника на гр. Кюстендил, но при всички положения това, което беше преди месец, е наистина скандално. Ежедневно по 6-10 коли пукаха гуми, по една, по две. Аз действително имах случай да разговарям с хора, които са потърпевши, включително и с по-тежки проблеми, които възникнаха за техните леки автомобили. автомобили. Може би седмица по-късно видях, че една от националните телевизии също излъчи репортаж за проблемите там. Този проблем е общ, но все пак има нещо, на което трябва да си отговорим, а то е: дали ще се потърси отговорност от фирмата, която е извършила предишния ремонт, и ведомствените контролни органи, които са одобрили некачествено извършената работа? Страхувам се, че само преди две или три години отново дупките там се запълваха и същите се разцъфтяха сега. Накрая, предвижда ли в крайна сметка Агенция „Пътна инфраструктура” да извърши този спешен ремонт на пътя, кога и в какъв срок? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Иванов. Министър Плевнелиев, имате възможност да отговорите на поставения въпрос.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 и реалните възможности на държавата да я поддържа адекватно. Натрупани са проблеми с годините и всички ние много добре ги знаем. По поддържането на пътищата те са много и най-различни. Бюджетът тази година е особено ограничен. През тази година за текущо поддържане, зимно поддържане и финансиране в рамките на населените места са предвидени 117 млн. лв. За сравнение цифрите през предходните години са както следва: 2007 г. – 421 млн. лв., четири пъти повече,

което е около 15 млн. лв. повече от бюджета, който имаме в момента – изключително малък от 117 млн. лв. В тази сума разбивката е следната: имаме 66 млн. лв. за

От 1 март машини на фирмата „Пътна строителна техника” към Сдружение „Пътища” са на участъка. Бяха направени съответните подготовки, създадена е организация на работа за изкърпване на увредените участъци. На 4 март беше запазена и асфалтовата база – 2 бр. Лично аз съм проверил, но условията на времето не позволяваха, защото щяхме да хвърлим пари през прозореца. Така че направихме и предварително замерване, което показва, че ние трябва да изкърпим 14 600 кв. м дупки специално в този участък. Освен кърпеж на повредените участъци, в ремонта се предвижда и полагане на нова маркировка,

В момента там се работи, метеорологичните условия са добри и подходящи и към 31 март този ремонт трябва да приключи. По отношение на предишните ремонти в участъка трябва да отбележа, че до този момент е поддържан по линия на текущ ремонт и поддръжка, тоест едно безкрайно наливане на пари в пълнене на дупки. От тази гледна точка през м. януари 2009 г. е била проведена работна среща, на която е решено изпълнителят да подготви алтернативни технически решения за приемане на вариант рехабилитация, ремонт и рехабилитация в участъка, извършван през м. юли и началото на м. август 2009 г. – в един много ограничен участък. Той беше стартирал, спряхме го, тъй като щяхме да затапим цяла София. Крайното решение е да пуснем магистрала „Люлин”, да заработим, да отпушим трафика, имаме проект, имаме готовност, приватизирали сме. В началото на 2011 г. трябва да стартира ремонтът и на този участък.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Имам надежда, че нещата ще се променят към добро. Това, което Вие казахте, действително укрепва тази надежда. Все пак искам да се спра

и да се разплащат с фирмите само, когато извършената дейност изпълнява всичките изисквания за качество. На второ място, необходимо е процедурите, по които се възлагат ремонтните дейности, да бъдат прозрачни. Вярвам, че ще направите това, защото, уви, досега ставаше така, че фирмата победител влага материали с по-ниско качество, защото трябва да се „разплати” с тези лица, които са й помогнали да спечели търга. Това не трябва да се случва. На трето място, Вие сте член на правителството, българското правителство трябва да задели преди всичко средства за нашата национална пътна инфраструктура, която ще отпуши икономиката, ще даде достъп на инвеститори, ще засили туристическия поток. В едно свое скорошно интервю напълно основателно Вие казвате къде са отивали тези пари досега. Нека се промени тази практика. Българските граждани ще имат по-добро качество на живот, ако има по-добра пътна инфраструктура. Ако това се направи в рамките на мандата, действително България ще има един съвсем друг хоризонт в Европейския съюз. Благодаря ви. Уважаеми господин Иванов, благодаря за Вашите много ясни и конкретни думи. Искам да Ви дам още малко допълнителна информация, а именно, че по отношение на процедурите ние в момента подготвяме изключително нова, не само прозрачна тръжна процедура, но една много по-различна тръжна процедура как ще се поддържа цялата републиканска пътна мрежа. Проблемът е следният, че едни бюрократи в затворени стаи са решавали досега на кой какво да възложат, на кой какво да платят или да не платят. Ние го виждаме по един безапелационен начин от тази гледна точка как може да се промени. Много е елементарно – когато се обективизира процесът и когато му се даде много по-голям хоризонт. Ние ще стартираме нови договори за поддръжка не за една и две години, както досега. Много удобно! Защото колко е удобно да правим търгове всяка година. Колко е удобно да имаме малък хоризонт, защото бюрократът тогава всяка година взема решения кой, защо и колко. Не, сега подготвяме четиригодишни договори. Абсолютно обективни с ясни критерии. Те ще бъдат обсъдени с камарата на строителите, с браншови организации и пътища, с правителствени и неправителствени организации. Ще минат и тогава ще ги направим. По-дълъг хоризонт, възможност за инвестиции в техника. Така че на фирмите да им „пука” от работата, която те извършват, а на хората, които ще контролират, трябва да им стане ясно, че това е част от техните задължения. Ние имахме отдел за контрол в Агенция „Пътна инфраструктура” – от 95 човека, от тях пътни инженери – Преминаваме към въпрос от народния представител Димитър Карбов относно отделяне на средства за авариен ремонт на отсечка: надлез Каспичан – Варна по автомагистрала „Хемус”. Имате думата, Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! По време на зимния период след обилните валежи от дъжд и сняг и сериозните заледявания вследствие на тежестта на времето и заради това, че пътната настилка е подложена на тежки атмосферни влияния по автомагистрала „Хемус” в отсечката надлез Каспичан – Варна са се образували множество дупки по пътната настилка, които тормозят всички участници в движението, пътуващи от и към гр. Варна. Отсечката е в критично състояние – дупките, различни по големина и дълбочина, не са локализирани и означени с пътни знаци, указващи наличието им, няма въведени и ограничения на скоростта, за да могат водачите на МПС да намалят и избягнат влизане с висока скорост, което може да доведе до фатални последици за живота и здравето на всички пътуващи. Тези препятствия създават редица пътно-транспортни произшествия. Голяма част от автомобилите са тежко увредени, с материални щети, а от КАТ отказват издаването на протоколи за пътно-транспортни произшествия, като заявяват, че щетите и авариите са вследствие на несъобразена скорост. Това обстоятелство от своя страна не установява застрахователно събитие, затруднява работата на застрахователите и изплащането на застрахователни обезщетения. Ако не бъдат предприети спешни мерки, има реална опасност поредният инцидент да завърши с тежки последици. Всички знаем, че дълбока дупка плюс висока скорост могат да са фатални за хората. В тази връзка, въпреки финансовата криза и политиката на икономии се обръщам към Вас, уважаеми господин министър,

За отговор давам думата на министър Росен Плевнелиев.

От началото на 2010 г. в Агенция „Пътна инфраструктура” постъпиха доклади от директорите на Областно пътно управление – Варна, и Областно пътно управление – Шумен. Постъпиха и изключително много сигнали от граждани за състоянието на настилката. На 8 март 2010 г. ние направихме проверка на място като изпратихме специалисти от Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол” и специалисти от Централния институт за пътни технологии, национални и европейски норми и стандарти, които извършиха оглед на пътната настилка на именно този участък, който Вие посочвате, Каспичан – Варна от километър ляво и дясно платно. В резултат на проверката са изработени – имаме конкретни резултати, предварителни количествено-стойностни сметки за най-неотложните ремонти на пътната настилка от километър 360 до километър 423. Освен че са описани най-неотложните ремонти, те са остойностени. Имаме нужда от 7 млн. лв., за да можем да направим тези най-неотложни дейности. Предстои този доклад на експертната група да бъде разгледан на заседание на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, което ще стане следващата сряда. Очевидно този ремонт е приоритет, но за да бъда откровен с вас с вас и с българските граждани, ние трябва да знаем, че положението на цялата територия на страната е наистина драматично с всяка следваща година и именно поради тези три фактора. Знаете много добре, Знаете много добре, че в нормалните държави на всеки седем години си подменят изцяло горния слой асфалт. Нормалните държави имат механизми и начини, по които да се реагира. За съжаление, тази технологична дисциплина в последните 25 години не е спазвана. Разбира се, ние в момента сме в изключително тежка ситуация – пълнейки дупки. Да нямаме дори финансовия ресурс да напълним всичките тези дупки, а всъщност знаем много добре, че решението не е в пълненето на дупките. Решението е в цялостната подмяна на асфалтовия слой, така че да имаме едно трайно решение. Това, което правим в момента с изключително малкия ресурс, който имаме, е контакт с абсолютно всички областни управители. В момента са изготвени от самата Агенция „Пътна инфраструктура” и на база на решение на областните пътни управления поименни списъци. Тези поименни списъци са за обекти от републиканската пътна мрежа, които имат неотложна и спешна нужда от ремонт. В диалог с областните представители обаче тези обекти ще бъдат приватизирани и в крайна сметка ще имаме окончателни списъци на територията на всяка област. Тези обекти ще влязат в рамките на финансовия ресурс, с който ние разполагаме, и ще търсим, разбира се, всяка възможност за допълнително финансиране. Към момента се опитваме да бъдем максимално прагматични. Ние не искаме да решаваме кои са приоритетните проблеми на регионите от гледна точка на пълненето на дупки, така че те ще кажат, но ние имаме един определен ресурс, който трябва да влезе. Благодаря ви. За реплика има думата народният представител Димитър Карбов.

и действително тази отсечка ще бъде приведена в едно нормално за движение състояние. Разбирам, че наследството, което сте получили от вашите предшественици в лицето на тройната коалиция, е доста опоскано и разсипано, въпреки че те разполагаха с безвъзмездни милиони от Европейския съюз, предприсъединителни касички, ИСПА и ФАР, както и приятелските заеми от Европейската инвестиционна банка с предълги гратисни срокове и ниска лихва, които доведоха до резултата:

Въпросът ми е от особен интерес както за варненци, така и за всички български граждани, заинтересовани от прозрачността и управлението на държавната собственост, градоустройственото планиране и опазването на културното и природно богатство на страната ни, с които се ангажира ГЕРБ преди изборите. Моите срещи показаха наистина много голям интерес към въпроса със сделка за 122 декара в крайбрежната ивица на гр. Варна. На първо място, възраженията са, че този терен е актуван като публична държавна собственост през 1998 г., а след това е преактуван като частна собственост – през 2009 г., от областния управител без да има разрешение на Министерския съвет, както изисква законът. Това е пряко нарушение на Закона за държавната собственост – чл. 6, ал. 1 и ал. 3. На второ място, теренът по действащия подробен устройствен план на гр. Варна от 2002 г. бе отреден за градска брегова зона с рекреационни функции. Същевременно в приложените към сделката оценки е отбелязано, че няма изработен подробен устройствен план за терена и той е с неясна перспектива, което е довело до сериозно занижаване на цената на терена и несправедлива оценка на имотите при осъществяване на продажбата. На трето място, по проекта за нов общ устройствен план на община Варна имотът е преотреден от градски брегови зони в зона за обществено обслужване с показатели за застрояване, надвишаващи допустимите по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

за закупуване на тези 122 декара – така наречената Алея първа, това е „Холдинг Варна”. Това поражда основателни съмнения за конфликт на интереси при самото градоустройствено планиране. на времето.) Знаем, че има прокурорска проверка, но Ваше основно задължение е да защитите недвижимите имоти държавна собственост. Въпросите са: какви действия е предприело министерството за разследване на сделката с терена от 122 декара за проекта „Алея първа” – гр. Варна? предприети ли са действия за завеждане на граждански иск пред компетентния български съд за защита правото на държавната собственост? И трето, предприети ли са действия за избягване на конфликт на интереси при градоустройственото планиране при изготвянето на общия устройствен план на община Варна? Господин председател, много Ви благодаря за това, че удължихте времето. Но трябва да знаете, че огромен брой варненци следят този въпрос и неговия отговор. Благодаря. За отговор давам думата на министър Росен Плевнелиев. продължение политиката на ревизия на социално значими теми и проекти и такива от особен обществен интерес, ръководеното от мен министерство има за постоянна цел наблюдаването и грижата за точното и последователно спазване на законите, нормите и специално по отношение на такива обществено значими проекти. Тази дейност осъществяваме към опазване на държавната собственост, нейната трансформация, разпореждане и контрол. Разбира се, минавам към Вашите конкретни въпроси, които Вие зададохте. Очевидно е, че всички хора във Варна, както и всички искаме да излезе истината за този проект, така че аз мога да бъда само конкретен. Разбира се, знам, че нашите действия и това, което ние правим от трибуната на парламента в момента, ще има продължение. Така че конкретно на трите въпроса. Какви действия е предприело МРРБ – е първият Ваш въпрос, за разследване на сделката с терен от 122 декара за проекта „Алея първа” в гр. Варна? Ние бяхме сезирани от господин Димо Гяуров – председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарната етика, с въпроси по установяването на обстоятелства

аз разпоредих обстойна проверка на процедурите, извършвани и контролирани от МРРБ. В момента тази проверка е в своята заключителна фаза, още не сме приключили. Засега данни обаче за съществени нарушения в процедурата няма. Следва да се отбележи, че процедурата, предхождаща продажбата на „Алея първа”, е сложна и решение за осъществяването й са вземани от три различни администрации в различни периоди от времето, включително и с промяна на закона. Анализът за съпричастността на МРРБ в осъществяването й ще бъде готов много скоро, но единствено обследването в цялост може да даде категоричен отговор за редовността й. В момента, както казах, по-скоро процедурни нарушения - без да сме приключили окончателно, защото работим с много инстанции, за да съберем цялата картинка - няма. По Вашия Вашия втори конкретен въпрос: Предприети ли са действия за завеждане на граждански иск пред компетентния български съд за защита правото на държавната собственост? Граждански иск и всякакви други производства по случая могат да бъдат обосновани едва след като приключим с пълния всестранен анализ на проверката. Но работим заедно с прокуратурата. Всички резултати, които ние имаме от различните дирекции, които правят проверките, са тяхна собственост – има прокурори, които идват при нас, и освен максималното съдействие, което ние им даваме, се надяваме, че и резултатът от проверката, която ние ще довършим, също ще им бъде полезен. Но тук Но тук считаме, че прокуратурата ще бъде водеща и ще си свърши работата, както цялото общество очаква. На последния трети конкретен въпрос от Вас: Предприети ли са конкретни действия за избягване на конфликт на интереси при градоустройственото планиране при изготвянето на общия устройствен план на община Варна? Общият устройствен план на община Варна е възложен за изработване през м. август 2005 г. Той е възложен от общината. Съгласно правомощията си общината също така е определила и изпълнител на проекта фирмата „ТПО – Варна”.

Уважаеми господин министър, всички във Варна, които се интересуват от продажбата на тези 122 декара са в течение за това, че вървят тези проверки на прокуратурата. В момента искам да концентрирам вниманието

преди и по време на самата сделка. Преди – когато тя е направена възможна, и впоследствие – когато е осъществена, тъй като прокуратурата не може без компетентната преценка на вашето министерство. Това е едното. Второто, разбирам, че не сте предприели действия и изчаквате изходът от тази експертиза. Но по отношение на изготвянето на общия устройствен план аз Ви призовавам да премислите възможността Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което трябва да одобри общия устройствен план, подготвен от тази фирма „ТПО - ЦППБО” ЕООД, която е изцяло на на „Холдинг Варна”. Дали не е възможно Вие да потърсите на свой ред основание да не се съгласите с тази част от проекта, която, както аз посочвам във въпроса си, нарушава допустимите по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие условия за застрояване, тъй като във Варна са убедени, че фирмата, която предлага общия устройствен план, е нарушила тези изисквания на закона и Вие на това основание да не позволите това нарушаване на закона? Просто искам да концентрирам вниманието върху тези две обстоятелства, тъй като аз мисля, че предвид разположението, ако мога така да кажа, на политическите сили в Общинския съвет на Варна – този общински съвет, доминиран от досега управлявалата тройна коалиция, ще даде ход на този общ устройствен план и аз предварително ви предупреждавам, че ако Вие не сте последната инстанция, която да защити интереса на страната и позволите нарушения на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и да се извърши това строителство, всичко в бъдеще ще бъде свързано с управлението на ГЕРБ. Вероятно хората от Варна ще го свързват и с Вашето име. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Ще се възползвате ли от правото на дуплика? Преминаваме към следващия въпрос. Въпрос от народния представител Корнелия Нинова относно строителството на автомагистрала „Струма”. Заповядайте, Благодаря, господин председател. Господин министър, автомагистрала „Струма” е водещ проект по оперативна програма „Транспорт”. Тя е значима за икономиката на България, значима е и за Европейския съюз, поради разположението й на Коридор № 4. Вие досега сте правил публични заявки за строителството на „Струма”, като сте заявявал, че стартират два лота през пролетта на 2011 г. и до края на 2013 г. ще бъде готова частта от София до Симитли и от Сандански до Кулата, а след 2014 г. ще започне работата по отсечката Сандански-Симитли. Напоследък има информация и така оставаме с впечатление, че премествате приоритетите си от строителството на магистрала както и че има опити за пренасочване на средства от магистрала „Струма” към магистрала „Тракия”. Моето притеснение и това на избирателите и гражданите от Благоевградска област е ще се строи ли наистина магистрала „Струма”? Колко лота и кога ще стартират? Кога ще приключи окончателното строителство? Има ли достатъчно осигурени средства за финансиране по проекта? Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Думата за отговор има министър Плевнелиев.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

Ще ви кажа конкретните ангажименти, които съм поел като министър и по които работим – и то не само моето министерство, а пет различни министерства в момента, които се движат по точни графици, разпределени във времето. Искаме да стартираме тръжната процедура през втората половина на 2010 г. Искаме до месец декември 2010 г. да приключат отчуждителните и археологическите процедури, за да постигнем едно много елементарно нещо, а именно да имаме и строително разрешение за този лот. Искаме да имаме избор на изпълнител през първата половина на 2011 г., така че да завършим строителството навреме – през лятото на 2013 г., както сме се ангажирали. Индикативната стойност на този проект е 68 млн. евро. Тук всички много добре знаем, че това са виртуални пари. Бих искал да използвам случая и от тази гледна точка да Ви кажа, че няма как да говорим за пренасочване на средства, просто защото тези средства много лесно или много трудно могат да бъдат усвоени. Много трудно е, защото всички ние трябва денонощно да работим по нещо, което не е направено Много лесно е да говорим за милиардите, бюджетите, лотовете, но е много трудно да накараме пет различни министерства да извършат всички необходими процедури, когато това не е направено така че да издадем строителни разрешения и с гордост да направим първа копка. От тази гледна точка вярвайте, че имаме конкретни графици, мога да Ви ги предоставя, да ги видите и се убедите, че работим изключително интензивно. Графиците са разписани отзад-напред: кога бихме могли да имаме строителното разрешение, за да може на следващия ден да имаме възможност да започнем строителството. По отношение на лот-1 Долна Диканя-Дупница искаме да приключи до края на мандата. По отношение на лот-2 Дупница-Благоевград, имаме начална процедура. Тук не говорим за 2011-2012 г., а още сега, през месец април 2010 г. документацията е почти готова и ще стартираме процедура за избор на проектант. Стартираме самото строителство по-нататък във времето – през пролетта на 2012 г. – това е сложено също в нашите графици. Индикативната стойност на проекта е 129 млн. евро, но първо трябваше да правим проектите. За разлика от лот-1, в лот-2 нямаме такива. По отношение на лот-3 Благоевград-Сандански, разбира се, ситуацията е най-тежка. Там има три участъка: Благоевград Крупник, Крупник-Кресна и Кресна-Сандански. По този проект сме се ангажирали да бъде включен в инфраструктурните проекти, които ще бъдат подготвени сега така, че за разлика от предишното правителство, което за съжаление не ни помогна много, ние бихме искали независимо кой ще управлява България през 2014-2020 г., да има готови проекти и да може на първия ден да се започне да се работи. Първо ще проектираме, там е много тежко, трябва да се правят тунели, да се правят алтернативни трасета. Искаме до края на 2011 г. да имаме готови проекти. След това всичките процедури и през 2014-2020 г. да се строи. Разбира се, от 1 януари 2014 г., а не да има три изгубени години, както, за съжаление, в момента имаме. Добавяме и още една година, просто защото проблемът ни е, че в Брюксел казват: ”Да, ето ви парите,

през втората половина на 2010 г. искаме да стартираме тръжна процедура за избор на изпълнител, а през първата половина на 2011 г. да направим и началото на строителството, така че спокойно и комфортно

министър, свикнали сме, когато не сте свършили нещо за 7-8 месеца, постоянно да прехвърляте отговорността на предишното управление. В този случай обаче предишното управление ви остави: оценка за въздействие на околната среда – готова; работен проект Долна Диканя–Дупница, с който сега се хвалите, оставен от предишното правителство; работен проект Сандански-Кулата, оставен от предишното правителство. Аз Ви питам: какво вие сте направили за последните осем месеца? Нито сте подали апликационна форма, нито сте започнали отчуждителни процедури, нито сте започнали каквито и да е било тръжни процедури. Разбирам, че трябва да намерите оправдание за това бездействие, но моля Ви: не го търсете постоянно в предишното управление, защото в този конкретен случай нямате никакво основание! Благодаря ви. За дуплика има думата министър Плевнелиев.

15 археологически екипа на БАН, на Археологическия институт на БАН на различни отсечки на нашата територия, които вместо за дванадесет месеца, трябва да свършат работата за четири месеца. Когато те свършат работата, когато направим отчуждителни процедури, тогава ще сглобим всичко и ще направим тръжната процедура. Това ще стане след четири месеца. Дотогава, вярвайте ми, полагаме всички усилия. Двадесет и пет изгубени години. Сега едно нещо трябва да е ясно: в това министерство наистина кипи тих труд. Той не може да бъде видян от българските граждани. Много е лесно да говорим за пари, много е трудно да правим строителни разрешения. През месец декември миналата година съм издал 16 строителни разрешения за пътища в България. През месец януари тази година са издадени още 13 по „Транзитни пътища” 5, по оперативна програма „Регионално развитие”. Трудно ще го разберем, но ние се гордеем с това. Благодаря ви. Преминаваме към въпроси към министъра на здравеопазването Божидар Нанев. Започваме с питане от народните представители Яне Георгиев Янев и Бисерка Борова Петрова относно цялостната политика на Министерството на здравеопазването.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

Заедно с това очевидно са налице и реални неудачи от субективен, концептуален и фактически характер. В резултат на това реформата не успя ефективно да реши поне три кръга от основните проблеми. Първо, да отговори адекватно на демографския срив и на влошаването на здравното състояние на нацията. Второ, да осигури достъпна медицинска помощ, равноправна за всички граждани на България, както постановява и Конституцията. И трето, да противодейства достатъчно категорично на корупционните практики в системата на българското здравеопазване. Показателен пример е Националната здравна стратегия 2008-2013 г. с план за действие към нея, предложен от тогавашния министър на здравеопазването, одобрена от предишното правителство и приета от Народното събрание, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за здравето. Тя има достойнства. Например сравнително точното посочване на проблемите. Но има и един много сериозен недостатък – от всички близо 80 стр. изобщо не става ясно как точно, с какви с какви параметри и с какви средства се планира да се подобри здравното състояние на населението в резултат от нейното прилагане. Това и досега остава неизвестно. Очакванията към правителството на ГЕРБ бяха високи, включително и в тази сфера. Несъмнено не могат да се постигнат радикални позитивни резултати за половин година, но би следвало да има поне демонстрация на концепция, на обмислена и обвързана съвкупност от мерки, визия за един продължителен период. За съжаление, досегашните действия на Здравното министерство не доказват наличието на подобен систематичен подход. Въз основа на изложеното, уважаеми господин министър, питаме следното: какви са принципите на политиката на Министерство на здравеопазването за осигуряване на качествено и достъпно здравно обслужване на населението за разлика от политиката на Министерството на здравеопазването при предишното правителство? По цитираната Национална здравна стратегия ли работи Министерство на здравеопазването или има собствена програма? Ще бъде ли внесен проект за нова стратегия и ако ще има такава, по какво ще се отличава от досегашната? Какви са приоритетите на Министерството на здравеопазването, които планирате за 2010 г. и какви са очакваните резултати? Какво е състоянието на българското здравеопазване към момента в конкретни цифри? И какво предвиждате да бъде след една година специално по параметрите здравно състояние на населението, достъп до здравна помощ и ефективност на здравната система? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Давам думата на министър Божидар Нанев за отговор.

Пет минути са абсолютно недостатъчни за отговор на това питане. Какво мога да кажа за това малко време?

имате констатацията, че за половин година несъмнено не могат да бъдат постигнати радикални позитивни резултати и констатацията за това, за по-крупно реформаторско действие. За да можем да дадем точна преценка за здравното състояние на нацията годишно се прави доклад за здравето на нацията. Този доклад за здравето на нацията оценява предходната година. И тъй като от 2008 г. няма направен доклад за здравето на нацията, наложи се ние да го направим. Той е готов и в най-скоро време ще ви го представим. Нещо, което е трябвало да извърши предишното правителство. По въпроса за Националната здравна стратегия 2008-2013 г. и плана за действие към нея, приети с Решение на Народното събрание от 5.12.2008 г., бих искал да ви информирам, че се съобразяваме с обстоятелството, че е действащ документ. с това, както и с оглед заявената воля в Програмата на правителството за европейското развитие в областта на здравеопазването със заповед на министъра беше сформирана експертна работна група, която изготви анализ за изпълнението на тази Национална здравна стратегия 2008-3013 г. и планът за действие към нея, както и съответствието на заложените цели, дейности и индикатори за изпълнението им в Програмата на правителството за европейско развитие. Представям Ви част от изводите от оценка по метода на експертизата, така наречения „Делфи метод”. Изпълнението на Стратегията и плана за действие 2008-2013 г. е неритмично и в недостатъчна степен организирано.

Анализите и оценките по изпълнението на стратегията са субективни, поради липсата на обективно измерими индикатори за оценка. Изпълнението на стратегията и плана за действие не са обвързани с необходимите ресурси – финансови, кадрови и т.н. Много от заложените цели, дейности и програми са само на хартия, нямат реално приложение. Този анализ на Националната здравна стратегия 2008-2013 г. също ще Ви бъде представен, когато бъде завършен И все пак, от прегледа, който имаме, бих искал да кажа, че стратегията и планът за действие на предишното правителство са един типичен пример за документ, който не се основава на доказателства от науката и реалния живот, тоест на изследвания, констатации, статистически данни, проучвания и други, а на мненията на група от експерти или така наречени доказателства. Документът много подробно описва системата на здравеопазването в България, нейните отличителни черти и слаби места, но не се обръща внимание на състоянието на общественото здраве и на реалните потребности на здравето на гражданите. Тази стратегия по-скоро звучи като ангажимент на администрация, която от своя страна мисли, че общественото здраве е изцяло продукт и е в зависимост от функционирането на системата на здравеопазване, а не обратното. Стратегията нито защитава правата, нито определя отговорностите на българските граждани, свързани със здравето им – индивидуално, семейно, групово, обществено и т.н. Традиционно използваната технология при подготовка на важни политически документи е остаряла и неефективна, и неадекватна в стратегията и по плана за действие.

програмата на правителството в частта здравеопазване, Концепцията за преструктуриране на болнична помощ, приета с постановление на Министерския съвет, промени в Закона за здравно осигуряване и Закона за лечебните заведения, който в момента е на фаза второ четене в Народното събрание. В същото време,

и подготвяме такава. Направили сме достатъчно квалифицирани работни групи, които да работят на база на наука на доказателствата

За голямо съжаление, не чухме нищо конкретно по този изключително важен въпрос, господин министър. Вие направихте ретроспекция на това какво е правило предишното правителство, което ние от тази трибуна сме критикували всеки ден. Но, според Вас – и това е първият ми въпрос – възможно ли е да има законодателни реформи в сферата на здравеопазването по принцип, без да е приета стратегията? Нали стратегията е концептуалната рамка, върху която се поставят основните приоритети в здравната реформа. Как може да се прави законодателство на парче, без да е направена цялостната концепция? Аз питам и ние не чухме конкретно в какви срокове Вие поемате ангажимент да представите Националната здравна стратегия? Кога? До края на месеца, до края на този парламентарен сезон или до края на мандата. Защото Вие асоциирате вашите действия с предходното правителство, но не поемате никакви конкретни ангажименти. Освен това имате ли конкретен план за оздравителна реформа на най-болезнените теми в българското здравеопазване – първо, за съдбата на Националната здравноосигурителна каса? И второ, по отношение на обезпечаване на плащанията на общопрактикуващите лекари?

Уважаеми господин Янев, както Ви казах преди малко, нашите законодателни инициативи са свързани и се основават на предизборната програма на партия ГЕРБ и на програмата на правителството в частта здравеопазване. По отношение изготвянето на Здравна стратегия и план за действие към нея, за да се случи това, са необходими определени статистически извадки. Тези статистически извадки, анализи и разчети разчети се получават обикновено към средата на всяка година за предходната година. За да можем да изготвим ясни и последователни стъпки, които са свързани с анализ, с отчетност на база на статистически данни, обикновено е необходимо да премине средата на годината, за да можем да получим всичко това. Както Ви казах, ние подготвяме Национална здравна стратегия с план за действие към нея и това ще бъде представено в съвсем кратък срок

Ние ще чакаме, господин министър, тази стратегия до м. юни, но дали ще могат да я изчакат лекарите? Лекарското съсловие е в изключително тежко състояние. Само преди няколко дни разговарях с лекари от най-важните болници в страната. Огромна част от тях, които са по-млади особено, учат езици и се чудят по какъв начин да напуснат България в ускорени срокове. Ако вие не предприемете мерки тези хора да имат мотивация да останат тук, след броени месеци вече нещата ще са изключително закъснели. Затова тази стратегия, която готвите, първо не може да бъде чиновническа, тя не може да бъде написана на базата на статистически данни. Вие трябва да искате широк национален консенсус. Трябва да впрегнете усилията на всички, които имат идеи за българското здравеопазване. Аз се убеждавам - от това, което Вие казахте, че дори не сте прочели Програмата на ГЕРБ. В тази Програма на ГЕРБ са записани други срокове и други приоритети от изреченото от Вас. Затова Ви съветвам - като се приберете в министерството, отворете сайта на ГЕРБ, за да направите справка, за да видите, че това, което твърдите, драстично се разминава дори с поетите ангажименти от вашата партия. Последният съвет, който искам да Ви дам, е по възможно най-бързия начин да свикате кръгла маса и да поканите всички лекари, които са достатъчно компетентни по отношение на стратегията, за да може тази стратегия да бъде приложима, а да не бъде документ, който сме виждали и предишни народни събрания. В крайна сметка той е една купчина с

Въпрос от народния представител Захари Димитров Георгиев относно политиката на Министерството на здравеопазването за реформи в областта на диспансерното лечение и наблюдение на пациенти със социално значими заболявания. Имате думата.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 Въпреки че много нещо се изговори в публичното пространство по отношение на прокламираната от вас бърза, незабавна реформа в болничното здравеопазване, слава Богу, че се реши да се обмисли малко повече, преди да се пристъпи към това изпълнение, което безспорно е необходимо, но в рамките на разумните граници, които осигуряват болничното лечение на пациентите, а не хаос в тази система.

От тази трибуна председателят на Комисията по здравеопазването и представители на комисията, когато представяха този закон на първо четене, казаха, че тези промени по отношение на диспансерите се правят с основна цел да се подобри финансирането. Това беше едното твърдение. Другото твърдение беше, че всичко това, преди да се направи, е съгласувано, синхронизирано с директорите, управителите на диспансерите в страната. Нито едното, нито другото е вярно. Второто не е вярно, защото се чуха гласовете на лекарите и директорите на тези диспансери, които са в точно обратната посока – на несъгласие за закриването им. Всъщност с тези промени вие ги закривате като лечебни заведения и ги преобразувате, ако може да се каже въобще „преобразуване”, в някакви други форми като части от болнични заведения или медицински центрове, или специализирани болници. Кажете ми, моля Ви: как ще се подобри финансирането на диспансерите? Досега те се финансираха по здравни пътеки от Министерството на здравеопазването, както и чрез предоставянето на безплатни лекарства за някои видове пациенти, които се лекуват в тези диспансери. Как на практика ще стане това? Ще продължат ли доплащането от страна на Министерството на здравеопазването и тези безплатни лекарства? Мисля, че

Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Георгиев, една разумна причина искате защо преобразуваме диспансерите и дали щяло да се запази доплащането от Министерството на здравеопазването. А защо има доплащане ми кажете. Знаете ли защо има доплащане? Защото тези дейности по някакъв начин не са финансирани адекватно. Тоест има нещо из корен в системата, което не е направено така, че да може една дейност да се финансира само от едно място и това да е достатъчно. Защо е необходимо да се финансира от три места? По отношение на Вашия въпрос – в проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения се предвижда отпадането на диспансера като вид лечебно заведение и преобразуването на съществуващите диспансери в друг вид лечебни заведения. Диспансер е един вид лечебно заведение, а предлагаме друг вид. Проектът предвижда съществуващи към влизането в сила на закона диспансери да се преобразуват от собственика им в едногодишен срок, тоест в 2010 г. няма да има промяна, както следва: диспансерите за психични заболявания – в центрове за психично здраве, но забележете, остават си специализираните психиатрични болници - не говорим, че някой иска да промени стационарната психиатрична помощ; диспансерите за пневмофизиатрични заболявания – в медицински центрове или специализирани болници за пневмофизиатрични заболявания; диспансерите за кожно-венерически заболявания да се влеят в лечебни заведения за болнична помощ и да продължат дейността си като клиники или отделения по кожно-венерически заболявания; диспансерите за онкологични заболявания – в друг вид лечебно заведение, да се слеят с лечебно заведение за болнична помощ. Виждате ли, става въпрос за четири вида диспансери, които третират в първите три случая едно или две заболявания, в четвъртия случай става въпрос за онкологични заболявания? Това означава ли, че за всеки вид заболяване трябва да имаме диспансер? Как се извършва диспансеризация на хронично болни, примерно, от хепатит? Как се извършва тяхното лечение и проследяване? Това искаме – да уеднаквим стандартите. Обсъжда се възможността диспансерите за кожно-венерически заболявания да се преобразуват и в центрове за кожно-венерически заболявания. Това е едно предложение, разбира се. Лечебните заведения, които са правоприемници на диспансерите ще продължат да извършват активно издирване, диагностициране, лечение и периодично наблюдение на болни, тоест те запазват своите функции. Целта на промяната е осигуряване и на по-добра организация и условия за лечение на лицата с онкологични, пневмофизиатрични, психични и кожно-венерически заболявания, по-добър и равнопоставен достъп за пациенти до промоция, профилактика, съвременна диагностика и лечение, прилагане на съвременни политики и подходи към групите болни, които се обслужват в диспансерите. Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения не предвижда промяна в източниците на финансиране на лечебните заведения - Национална здравноосигурителна каса, републикански и общински бюджети, доброволни здравноосигурителни фондове, местни и чуждестранни юридически и физически лица. Това е чл. 96 от Закона за лечебните заведения. Конкретният начин за финансиране на лечебните заведения, които са правоприемници на диспансерите, в това число конкретните източници, следва да се определи в специалните закони Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за бюджета на НЗОК за съответната година. Няма пречки като източници за финансиране на лечебните заведения правоприемниците на диспансерите да се запазят и програмите и проектите,

За реплика това, което изброихте, половината от тези източници са невъзможни, те са несъстоятелни, но защо премахнахте текстовете в проекта за закон, които гарантират допълнителното финансиране за допълнителните дейности от този вид лечебни заведения, каквито са диспансерите, а именно издирването и диспансеризирането и работата на терен? Това ги прави различни от болниците, от болничните заведения. Те не са обикновени болнични заведения, за да искате да се финансират само по пътеките на Здравната каса. Това е разликата. И ако това го премахнем ние ще ги съсипем. А по-добре от мен, защото аз не съм медик, а Вие сте, знаете, че поне два от тези вида диспансери, за които говорим, при тях пациентите не отиват доброволно. Тях ги издирват, за да бъдат лекувани там. И обществото се нуждае да има тази гаранция, че този вид пациенти ще бъдат издирени и лекувани, за да предпазим цялото общество от тези болести, на които те биха били носители, ако не са диспансеризирани. Използвам случая, за да Ви кажа – лошият пример на такъв вид преобразуване на диспансерна дейност в болнична специализирана, е Белодробната в Пловдив. И Вие много добре го знаете. Заради премахването на диспансерната дейност тя беше доведена почти до фалит и тя сега е в несъстоятелност, ако Вие не реализирате това, което сте обещали лично – да бъде предадена към държавата собствеността на Белодробната болница. И между другото можете да ми кажете дали ще удържите думата си и кога ще се случи това. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За дуплика има думата министър Нанев. Две минути!

става въпрос за това, че искаме да унифицираме системата на финансиране на болничната дейност. Затова предвиждаме и преминаване през 2011 г. към така наречените диагностично свързани групи, където да отпадне проблемът с клиничната пътека. Няма смисъл да се връщам отново и да обяснявам какво е клинична пътека и защо не е подходяща и т.н. този закон ще влезе в сила от 2011 г. Не става въпрос за 2010 г. Той така е предвиден, а освен това за извънболничната помощ, за наблюдение, издирване и т.н., дейностите по така наречената диспансеризация, са поети от извънболничната медицинска помощ, която е първична и специализирана извънболнична помощ. Нищо не пречи тези специализирани болници да запазят и такъв предмет на дейност. И това се дава като възможност да извършват извънболничната медицинска помощ, както извършват много болнични лечебни заведения съвместно със свои структури, наречени към момента ДКЦ-та, които могат да осъществяват този вид наблюдение, изписване на лекарства, консултации на болните в извънболнична помощ и така да се изравнят в сравнение с другите видове заболявания, както Ви дадох пример с други хронични заболявания. Няма смисъл четири заболявания да бъдат отделени. Имало е смисъл във времето, имало е смисъл, погледнато исторически назад, да бъдат създадени такива специализирани тъй като това са били изключително социално значими заболявания, но по тази логика би трябвало да създадем и за болни от СПИН диспансер или за всяко едно друго заболяване. Да, но защо да не ги унифицираме? Това е предложението на закона. Благодаря. Преди да вземе думата народният представител Манолова бих искал да информирам залата, че днес от името на Парламентарната група на Коалиция за България в лицето на Корнелия Нинова е разходвано 6 минути и 35 секунди време, с което време, знаете, по правилник можем да удължим работното време. Имате думата, госпожо Манолова. Уважаеми колеги, това, че колегата от Коалиция за България зададе въпрос с подобно съдържание на министър Нанев, улеснява изясняването на проблема от моя и от негова страна. Аз ще започна с това, с което завърши министърът, а именно, че тук същностният въпрос, който би следвало да се зададе, е: защо след закриването на малките болници – общински, и в малките населени места, пристъпваме към закриването на диспансерите? Всъщност, министър Нанев загатна това, което коментират много от медицинските специалисти, които са ангажирани в тази сфера, и много от представителите и на ГЕРБ, и на опозицията, а именно, че в случая става дума за финансирането на диспансерите и по-точно посоката е към ограничаване на средствата, които се изразходват към тяхното поддържане. Знае се, че към този момент финансирането става чрез Министерство на здравеопазването, чрез делегираните бюджети на общините и в някои от случаите – по клинични пътеки. И въпреки това ситуацията с диспансерите, както и цялата ситуация в здравеопазването, е недофинансиране. Идеята те да бъдат закрити като че ли е линията на най-малкото съпротивление, по която се върви в така наречената здравна реформа на правителството. Ако нещо не може да бъде изцяло финансирано поради това, че или министерството, или Касата не може да си сметне приходите и разходите, се пристъпва към неговото закриване. В същото време искам само да Ви кажа за какви дейности става дума в диспансерите и какви хора ползват техните здравни услуги. Искам да припомня, че 30% от хората, например, които постъпват в психодиспансерите, постъпват там с прокурорско решение, 60% от психоболните, които се лекуват в психодиспансерите, са неосигурени

най-бедните и уязвими слоеве на населението и в момента, в който Министерство на здравеопазването абдикира от тях, оставя без здравна грижа стотици хиляди български граждани, от една страна. От друга страна, подлага на риск останалите граждани, защото в голяма част от случаите става дума за заболявания, които са опасни за околните.

Уважаема госпожо Манолова,

извънболнична част, но може да има и болнична част. Това, което е психиатрична болница – никой не спори, че трябва да съществува. Тя е изцяло държавен ангажимент и се финансира от държавата. Това, което предлагаме като центрове за психично здраве, е съвременна, утвърдена от Европейския съюз форма на лечение в извънболничната помощ. помощ. Тези пациенти по същия начин ще получават своето лечение, без да се налага да плащат сами, без да се налага да се съобразяват дали ще бъдат здравноосигурени или не. Психиатричната помощ навсякъде в Европа е приоритет на държавата. Така че болничната помощ и извънболничната помощ няма да бъдат нарушени. Напротив, смятаме, че с нашите предложения ще бъдат поставени по-съвременни, по-добри условия на дневен стационар в извънболничната помощ, където хората могат да бъдат социално по-адаптивни, могат да имат контакти, да имат право на трудова дейност, а тези, на които задължително се налага болнично лечение, да бъдат изолирани, ще бъдат лекувани в психиатричните болници. По отношение на онкодиспансерите – много сериозен въпрос. Там възможността да бъде специализирана болница или както е наречена по света – онкологичен център, съвместно с извънболнична и болнична помощ, дава дори по-големи възможности на лечебното заведение за работа по отделни дейности, които да бъдат заплащани и от Националната здравноосигурителна каса и да бъдат финансирани целево по национални програми, да бъдат финансирани и чрез изписване на безплатни лекарства. Така че не виждам да се застрашава по някакъв начин интересът на пациентите чрез трансформацията. Целта е да въведем ясни правила за всички видове заболявания и да се подчиняват на едни и същи регулативни механизми. Благодаря. За реплика има думата народният представител Мая Манолова. Уважаеми господин министър, един от абсурдните отговори, който получихме по време на дебата, свързан със здравната реформа, беше от Вашия заместник, който обясни, че онкодиспансерите следва да бъдат закрити, преобразувани или трансформирани поради това, че трябва да действат при пазарни условия. Знаете, че в момента има дванадесет онкодиспансера в България. Видите ли, те трябвало да бъдат трансформирани, за да може онкологичният диспансер или съответното му производно, например в Русе, да се конкурира с това в Стара Загора. Това е абсурдно разбиране за социалния и здравния характер на тези заболявания, което надявам се, в процеса на доизчистване на вашите тези ще бъде преодоляно. От друга страна, подходът Ви към закриването на диспансерите по нищо не се различава Комисията по здравеопазването

проблеми за функционирането на тези диспансери, респективно за хората, които ползват техните услуги. Много вероятно е и тук да се стигне до протестни действия, както се случи и с малките болници. Тогава под напора на общественото мнение ще бъдете принудени да направите отново крачка назад в политиката, която провеждате в този сектор. Бих апелирала към Вас

За дуплика има думата министър Нанев.